Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenica ministrice socijalne politike i mladih gospođa Maja Sporiš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Konačnim prijedlogom zakona o savjetima mladih predlaže se stavljanje izvan snage Zakona o savjetima mladih iz 2007. godine. Naime, aktualni Zakon o savjetima mladih kroz 6 godina primjene pokazao je niz nedostataka, odnosno nije ispunio svoju temeljnu funkciju, a to je biti osnova za sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade na razini jedinica lokalne i područne samouprave. Broj osnovanih i funkcionalnih savjeta mladih, njihov rad, suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave te stvarne mogućnosti savjetovanja i utjecanja na proces donošenja odluka nisu ostvareni na zadovoljavajućoj razini. Prema podacima jedinica lokalne i područne samouprave do sada je osnovano 19 od 21 mogućih županijskih savjeta mladih, 98 od 127 mogućih gradskih savjeta mladih i 143 od 429 mogućih općinskih savjeta mladih. Podaci se odnose na one jedinice lokalne i područne samouprave u kojima je donesena odluka o osnivanju savjeta mladih, dakle samo odluka, a ne na one u kojima je savjet konstituiran i aktivan. Konačni prijedlog zakona rezultat je široke javne rasprave te dugotrajnog usuglašavanja sa dionicima iz reda jedinica lokalne i područne samouprave, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te tijela državne uprave, a sve u cilju promoviranja uključivanja sektora mladih u donošenje odluka od značaja za mlade te nastojanja da se postigne široki konsenzus oko normativnog uređenja ovog područja. Konačni prijedlog zakona o savjetima mladih odgovara na uočenu potrebu da se jasnije definiraju pojam, uloga, cilj i djelokrug savjeta mladih. Postupak osnivanja i način izbora članova savjeta detaljno su propisani, ne zadirući pritom u autonomiju lokalne i područne samouprave, ali na način da osiguraju ujednačen standard transparentnosti i demokratskog načela. Katalog ovlaštenih predlagatelja kandidata za članove savjeta mladih uređen je i proširen kako bi se izbjegla diskriminacija neorganiziranih mladih kojima se ovim prijedlogom daje pravo predlagati kandidate za savjet mladih. Konačni prijedlog zakona definira odnos između savjeta mladih i jedinica lokalne i područne samouprave. Tako se prijedlogom uređuje sudjelovanje predstavnika savjeta mladih na sjednicama predstavničkog tijela, dostava materijala za sjednice i uvid u rasprave te obveza održavanja zajedničkih sastanaka predstavničkog tijela s predsjednikom savjeta mladih i raspravljanje tema i pitanja od značaja i interesa za mlade. Prijedlogom je omogućeno savjetu mladih da inicira donošenje odluka te da upućuje mišljenja, prijedloge i preporuke predstavničkom tijelu svoje jedinice lokalne i područne samouprave. Nadalje, konačnim prijedlogom zakona definiran je način osiguranja financijskih sredstava za rad savjeta mladih te minimalan standard sadržaja programa rada savjeta mladih te njegova povezanost s financijskim planom kao i mehanizam međusobnog izvješćivanja savjeta mladih i jedinica lokalne i područne samouprave. Na ovaj način rad savjeta usmjerava se i strukturira te se uspostavlja službena dvosmjerna komunikacija između jedinica lokalne i područne samouprave i savjeta mladih. Predloženim zakonom nadzor nad praćenjem provedbe zakona stavlja se u nadležnost ministarstva nadležnog za mlade. Putem vođenja baze savjeta mladih, prikupljanja podataka o funkcioniranju savjeta, objavljivanja godišnjih izvješća i davanja preporuka savjetima za bolje funkcioniranje. Tijekom rasprave o prijedlogu zakona iznesene su određene primjedbe koje su razmotrene te ugrađene u konačni prijedlog zakona. Tako se između ostalog konačnim prijedlogom zakona ostavlja mogućnost da se Statutom Grada Zagreba predvidi osnivanje Savjeta mladih kao savjetodavnih tijela Vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba te se ujedno definira da Savjet mladih Grada Zagreba za razliku od savjeta mladih ostalih jedinica područne samouprave, ima najmanje 15 a najviše 21 člana. Na ovaj način vrednuje se poseban status koji Grad Zagreb ima u važećim propisima koji uređuju područje lokalne i područne samouprave kao i činjenica da grad Zagreb brojem stanovnika daleko premašuje broj stanovnika svake pojedine županije u Republici Hrvatskoj. Nadalje iz zakona su uklonjene odredbe kojima je bilo propisano da će predstavničko tijelo razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako mu je pravomoćnom sudskom presudom izrečena bezuvjetna kazna zatvora. Naime, obzirom da takav razlog za razrješenje ne postoji u odnosu na članove predstavničkog tijela, te obzirom da nekažnjavanost nije propisana kao uvjet za kandidaturu za članstvo u Savjetu mladih nema osnove da se isto propisuje kao razlog za razrješenje člana Savjeta mladih. Dodatno je zakonom propisana i odredba o raspuštanju Savjeta mladih u slučaju njihove neaktivnosti, odnosno neodržavanja sjednice dulje od šest mjeseci. Jasnije su definirane odredbe o naknadi troškova sudjelovanja u radu Savjeta mladih na način da je propisano da članovi Savjeta mladih imaju prava na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih uz rad i članstvo u Savjetu mladih u skladu sa odlukom o osnivanju Savjeta mladih. Usvajanjem Konačnog prijedloga zakona o Savjetima mladih napravit će se iskorak u uređivanju savjetovanja sa mladima na lokalnoj i područnoj razini u RH, te omogućiti osnivanje i bolje funkcioniranje Savjeta mladih i u onim jedinicama koje su u proteklom razdoblju propustile osnovati Savjet mladih i osigurati mu nesmetano i uspješno funkcioniranje. Zakonom će se osigurati mehanizmi sudjelovanja Savjeta mladih na sjednicama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave kao i dvosmjerna komunikacija i suradnja između predstavničkih tijela i njihovih Savjeta mladih oko pitanja od važnosti za mlade. Savjeti mladih predstavljaju oblik aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici na razinama gdje se donose brojne odluke koje izravno utječu na živote ljudi. Aktivno sudjelovanje mladih je vrijednost opisana u dokumentima Europske unije i Vijeća Europe, a demokratski princip i standardi savjetovanja koje je Hrvatska prihvatila kroz Ustav i brojne zakone nalažu nam jamčiti kvalitetan okvir za savjetovanje sa mladima na lokalnoj i područnoj razini. Stoga vas pozivam da podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa i vama. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? A da imali smo Branko Kutija, replika. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Pa gospođo zamjenice spomenuli ste to je definirano člankom 22. stavkom 3. naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih. S obzirom da imamo veliki broj članova predstavničkih tijela koji su se odrekli vijećničkih naknada za svoj rad u bilo općinskim, gradskim vijećima ili županijskim skupštinama. Vi ovdje izrijekom propisujete da se to mora platiti. Ne znam da li će to moguće dovesti do prijepora znači vijećnika s jedne strane i sada ovoga zakonskoga rješenja sa druge strane. Mislim da biste trebali odnosno da ste trebali to postaviti na način da u skladu sa financijskim mogućnostima općina, grad ili županija, županija to plati. Ne znam, meni osobno ne smeta. Samo kažem vodeći računa o financijskom stanju u državi danas u mnogo općina i gradova bojim se da bi to moglo se tumačiti na taj način Odgovor na repliku, zamjenica Maja Sporiš. **Sporiš, Maja** Ovako, uzevši u obzir da u Savjetima mladih pretežno sjede da tako kažemo mladi ljudi koji su studenti, koji ne rade, koji nemaju nikakav drugi izvor prihoda. Činilo nam se nepošteno da od tih mladih ljudi, da im postavljamo uvjet da sami plaćaju prijevoz iz nekog mjesta u drugo. Upravo iz tog razloga, no ni njih naravno neće priječiti da se kao vijećnici na isti način odreknu naknade za prijevoz. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ovo je stvarni trošak, a naknada je nešto drugo. Sada pitam predstavnike odbora. Ne? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala gospođo zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, Zakon o Savjetima mladih je u stvari dokument kojim se određuje svrha i smisao Savjeta mladih. Dakle, temeljni dokument njihovog djelovanja i postojanja. Zakon o savjetima je jedan od rijetkih to moram reći koji je doslovno prošao saborsku proceduru onako kako bi trebao proći svaki od zakona. Dakle, imao je široku javnu raspravu i moram reći da je čak za razliku od sveg do sad pokazano neke primjedbe su i prihvaćene, pa možda bi evo, ako ništa drugo mogao poslužiti kao nekakav ogledni primjer kako bi mogli i u budućnosti donositi zakone. Vjerujem da svi želimo mladima sve najbolje i logično je da je zakon o kojem danas raspravljamo trebao bi polučiti neka rješenja koja će mladima u njihovoj svakodnevici dati mogućnost života onakvog kakvog zaslužuju, naravno sukladno svojim mogućnostima, svojoj snazi, svom razmišljanju, svom trudu prije svega, ali prije svega trebamo im stvoriti uvjete da pokažu tko su i što su. Naravno da goruće probleme o kojima danas ne razgovaramo dovoljno, s kojima su ti mladi suočeni. Dakle, govorim o nezaposlenosti neće ovaj Zakon moći riješiti. Mi smo suočeni sa činjenicom da je Hrvatska sa stopom od 53% nezaposlenih mladih odmah iza Grčke i Španjolske, odnosno na trećem mjestu u S druge strane kad govorimo o recesiji, o gospodarskoj krizi, govorimo o Europi pa imamo tako isto Njemačku, Austriju gdje isto ta nezaposlenost iznosi oko 5%. Još važnije je naglasiti kakva je i kolika je nezaposlenost mladih kada se to pogleda dugoročno. Na žalost po tom pitanju stojimo još lošije Od ukupnog broja dakle nezaposlenih kad govorimo o mladima oni koji su dugotrajno u tom statusu njih ima oko 55%. Dakle, kontinuitet koji apsolutno ne ulijeva nikakvu vjeru u njihovu bolju budućnost i tu smo odmah iza Slovačke na nezavidnom visokom drugom mjestu. Uz problem nezaposlenosti usko je vezan naravno problem odlaska mladih iz domovine tako da nas je u prošloj godini napustilo 15 tisuća mladih visokoobrazovanih ljudi, od kojih je od obitelji preko društva uloženo jako puno, koji su danas dakle u svojoj struci ono što bi trebali biti i takvi formirani odlaze ono što ono što imaju nuditi na druga tržišta što je vrlo žalosno pogotovo za našu zemlju koja se nalazi i u demografskoj situaciji u onakvoj kakva je. Nažalost, ja osobno trenutno u perspektivi onoga što se nudi ne vidim rješenje za taj gorući problem koji najviše u ovom trenutku pogađa naše mlade. Kada govorimo o savjetima mladih, susrećemo se s problemom niskog postotka aktivnih savjeta što nas upućuje na manjkavu provedbu zakona dok nezainteresiranost mladih da se kandidiraju u ova tijela upućuje na to da nisu dovoljno informirani o instrumentima kojima mogu ostvariti veći utjecaj na procese i na donošenje odluka u svojim zajednicama, dakle u sredinama u kojima žive. I samim tim nekorištenjem mogućnosti kreiranja kvalitetnije svakodnevnice života u kojem i sami jesu. mislim zakon koji je donesen je na snazi već više od 6 godina, međutim unatoč tome savjeti mladih nisu osnovani u svim županijama pa tako ni u gradovima i općinama i ovaj konačni prijedlog zakona, dakle ovo drugo čitanje, ono donosi nekakve promjene, donosi promjene čak u odnosu na prvo čitanje i ja bih želio spomenuti neke od njih. Iako je dorađen članak 14. koji govori o tome koliko često bi se trebalo održavati sjednice savjeta i dalje mislim da je postojeća odredba zakona bolja, da se sastanci održavaju najmanje jednom u dva mjeseca. u drugom čitanju je evo djelomično prihvaćena ta primjedba pa je odredba da se sastanci održavaju jednom u tri mjeseca ublažena na način da se sjednice održavaju po potrebi, dakle da se mogu održavati i češće nego jednom u tri mjeseca. A to je logično, sjednice se trebaju održavati što češće. Na primjer uoči općinskih i gradskih vijeća ili županijske skupštine. Mladi jednostavno imaju mišljenje o svemu treba im dati priliku da govore, treba im dati priliku da kreiraju sve one projekte koji će se događati i koji će njima i svima onima koji žive zajedno s njima u sredinama koje predstavljaju donijeti jednostavno bolji život. Odredbe koje su vezane uz poglavlje koje govori o odnosu Savjeta mladih i predstavničkog te izvršnog tijela treba pozdraviti. U prethodnoj raspravi čulo se i mišljenje da bi bilo dobro zakonom propisati da predsjednika Savjeta mladih prema potrebi na razgovor prima direktno gradonačelnik, načelnik ili župan i zato posebno ističemo odredbu koja po ovom prijedlogu obvezuje načelnika, gradonačelnika ili župana da jednom u tri mjeseca, dakle najmanje jednom, održi sastanak sa Savjetom mladih i da rasprave pitanja vezana uz probleme mladih ali bez ograničenja. Na ovaj način sigurno se daje poticaj savjetu za većim angažmanom i većim utjecajem na prilike u svojim zajednicama. Nadalje, mogućnost osnivanja Savjeta mladih u vijećima gradskih četvrti Grada Zagreba je dobra, međutim možda smo mogli otići i korak dalje pa i to staviti kao obvezu, a ne samo kao mogućnosti. Svjesni smo da pojedine gradske četvrti premašuju po broju stanovnika mnoge općine pa i gradove koji imaju tu obvezu pa možda bi se onda logično postavilo i razmišljanje da bi to mogla biti obveza u gradskim četvrtima grada Zagreba. U zakonu ostaje prostora za poboljšanje nekih odredbi i ja ću tu sad neke spomenuti. Odluka da se mladim osobama s prijavljenim boravištem u jedinici lokalne samouprave omogući kandidiranje za člana Savjeta mladih je jako dobra. Tako se potiče aktivno sudjelovanje mladih u javnom životu u gradovima s visokim udjelom učeničke i studentske populacije, a koja dolazi iz raznih krajeva Hrvatske. Međutim, uz tu odredbu bi trebala postojati i odredba o prestanku njihovog mandata u slučaju promjene boravišta. U zakonu stoji da se može biti član samo jednog Savjeta mladih međutim nije jasno kako će se utvrditi te činjenice i kako će se postupiti u slučaju nepoštivanja zakonske odredbe. To ostaje pomalo nejasno odnosno nedorečeno. Kako to provjeriti ili jednostavno ići na svijest svakog člana, jednostavno mu vjerovati. Također, mi u klubu HDZ-a i dalje mislimo da bi trebalo osigurati sankcije za ne provođenje stavke ovoga zakona. Ovako ovaj zakon spada u grupu nepotpunih zakona gdje su određene gdje su određene uredbe i stavke propisane, a nema mogućnosti kažnjavanja odnosno sankcioniranja njihovog neprovođenja. Pitanje je što će se dogoditi ako se ne osiguraju sredstva za rad Savjeta mladih? Što se događa sa županom, gradonačelnikom ili načelnikom općine koji ne osigura sredstva za njihov rad, da li on odgovara ili ne? Ili primjer, što će se dogoditi ako predstavničko tijelo ne uvrsti i raspravi kao točku dnevnog reda pitanja od interesa mladih na prijedlog savjeta, što će biti s tim općinama, gradovima i županijama koje neće osnovati Savjet? Pa neće se dogoditi ništa. S jedne strane snažimo ulogu Savjeta mladih, to je činjenica, s druge strane ga kočimo. Kakvu poruku na taj način šaljemo? Vjerojatno pomalo paušalnu, u svakom slučaju ne cjelovitu i ne jasnu prije svega nepotpunu. To otprilike djeluje kao lista dobrih želja, dakle želimo vam sve najbolje ali kako će vam biti to će vam reći dragi Bog. Predlagatelj nepostojanje sankcija opravdava nemogućnošću zadiranja autonomije u lokalne i regionalne samouprave a paralelno s tim imamo veliki broj jedinica lokalne i regionalne samouprave koji nisu osnovali savjete mladih i time su izravno prekršili odredbe Zakona o savjetima mladih. Pa tako imamo od 21 županije, imamo samo 19 savjeta u 19 županija. Od 127 gradova u 98 ih imamo savjete mladih odnosno od 429 imamo samo 143 općine osnovane savjete mladih. Osnovani savjeti u svim županijama, gradovima i općinama sigurno da bi pozitivno djelovali na tu jedinicu lokalne i područne samouprave i da treba razmisliti zaista kako ovim zakonom to najbolje regulirati da bi se to zaista i dogodilo. Zaključno savjeti mladih i dalje se susresti s istim i sličnim problemima koje su imali do sada. I dalje će se morati znatni napori ulagati kako bismo postigli veći broj osnovanih savjeta, kako bi se njihova angažiranost i aktivnost u radu zajednice pojačala, na koji način bi im dali prostora da mogu pokazati svoju kreaciju i samim tim oplemeniti prostor i sadržaj sredine u kojima žive a vjerojatno time i svoj opstanak i ostanak u tim sredinama. Dakle, treba im dati povjerenja, treba im dati slobode a oni će to sigurno znati na pravi način vratiti. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Marija Lugarić.

doista provedena jedna od boljih rasprava, čak i ona rasprava koju smo imali listu pa do prošle godine, ovdje je doista bila jedna od boljih rasprava koju smo imali prilike raspravljati. Čini mi se da je dobar duh iz te rasprave prenesen i u tekst drugog čitanja i doista su mnoge primjedbe koje su ovdje iznijeli što naši zastupnici ali i drugi zastupnici prihvaćen i ugrađene u konačni tekst u kojem sada raspravljamo i za to doista pohvala s naše strane predlagatelju jer mislimo da bi upravo na takav način trebalo i raditi zakone. Kao i u prvom čitanju mi u Klubu SDP-a podržavamo Konačni prijedlog zakona i ocjenjujemo ga kao doista veliki korak naprijed u odnosu na aktualni zakon. To se posebno odnosi na preciznije i točnije definiranje savjeta mladih i njihove svrhe. Tu je kolegice i kolege doista važno razumjeti da savjeti mladih nisu supstitut za udruge mladih. Savjeti mladih niti mogu a niti trebaju obavljati ono što mogu raditi i što rade udruge mladih i za mlade. Posebno se to odnosi na provođenje projekata. To nije posao savjeta mladih. Odlično je što u zakonu člankom 5. po prvi puta se pojavljuju i dužnosti jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave prema savjetima mladih zašto ocjenjujemo da će doista dokinuti neke loše prakse o kojima smo, koje smo imali do sada, o kojima smo dosta govorili o raspravi u prvom čitanju i ne mislim da ih je potrebno ovdje ponavljati. Nadalje, značajno su poboljšane odredbe o osnivanju, sastavu, izboru članova i konstituiranju savjeta mladih. U ime Kluba SDP-a želim istaći nekoliko po nama dobrih novina. Prvo, preciziranje sadržaja odluke o osnivanju savjeta mladih. Članak 7. nosi dobru novinu obzirom na usitnjenost naših lokalnih jedinica kako se za nekoliko jedinica lokalne samouprave može osnovati zajednički savjet mladih, time onda i oni prigovori da u u mnogim manjim posebno općinama nije bilo niti mladih ali niti sredstava da zapravo funkcionira savjet mladih omogućuje da i u takvim manjim jedinicama ima savjetodavno tijelo mladih. Treće, kod kandidiranja za članstvo u savjetu mladih dobro je što se kandidirati mogu i predstavnici sindikalnih i stranačkih pomladaka jer su oni i sada bili kandidati da se ovdje ne lažemo, bili su pod nekakvom drugom firmom ili pod nekakvom drugom etiketom i dobro je da oni kao zapravo strukturirani oblici djelovanja mladih se sada mogu i i kao takvi kandidirati te što posebno želim istaknuti, mogu kandidirati kandidate i neformalne skupine mladih. To je posebno važno u manjim sredinama gdje nema toliko organiziranih oblika mladih te može potaknuti na sudjelovanje i one mlade koji imaju manju motivaciju pa već nisu članovi neke od udruga ili bilo kojeg drugog organiziranog oblika. Odlično je također što zakon propisuje tajno glasanje za izbor članova savjeta mladih u predstavničkim tijelima. Važni su članci 13., 24., 25. Zakona i zapravo cijeli taj dio zakona koji se odnosi na djelokrug rada savjeta mladih i njihov odnos sa predstavničkim izvršnim tijelom jedinice lokalne i regionalne samouprave će čini nam se u praksi donijeti najviše dobrih i potrebnih novina ne samo zbog toga što to uopće do sda nismo imali u zakonu nego što se radi o doista dobrim odredbama. Mi snažno podržavamo činjenicu da se zakonom čvršće uređuje i formalni odnos savjeta mladih i predstavničkog tijela te se obvezuju i predstavnička tijela i načelnici, gradonačelnici, župani na suradnju sa savjetima mladih koji više neće biti formalno i protokolirana već stvarna. Zato podržavamo odredbe koje govore o tome da savjetu mladih se dostavljaju materijali i pozivi za sjednica predstavničkih tijela o potrebi stalne, konkretne suradnje čelnika i savjeta mladih te odredbe koje govore o tome da predsjednik savjeta mladih sudjeluje u radu predstavničkog tijela te da predstavničko tijelo na zahtjev savjeta mladih mora na prvoj sljedećoj sjednici raspraviti pitanje od interesa za mlade. Dobra je promjena koja se ovdje dogodila između dva čitanja i ta koja preciznije uređuje, određuje odnos savjeta mladih i izvršnog tijela na način da se moraju održavati zajednički sastanci, da o tome mora biti pisano obaviješteno i izvršno tijelo itd. Primjena svih ovih odredbi će osigurati status savjeta mladih o odlučivanju lokalnim zajednicama na način na koji savjeti mladih i trebaju funkcionirati i spriječiti će nastavak nekih dosadašnjih loših praksi. važne su i ove nove odredbe vezano uz nadzor nad provedbom i praćenjem primjene zakona jer tih odredbi u aktualnom zakonu uopće nema. Naime, do sada nije bilo instrumenata iako je postojala zakonska obveza da sve lokalne jedinice trebaju osnovati savjete mladih. Mnoge ih nisu osnovale a mi naprosto nismo mogli ili nije bilo nikakvoga načina na koji se mogla voditi kvantitativna i kvalitativna analiza rada savjeta mladih. Drago nam je da u tom kontekstu prihvaćen i naš prijedlog da se izvješća o provedbi zakona dostavljaju na raspravu i odborima u Hrvatskom saboru. Smatramo kako će ta rasprava pridonijeti većoj vidljivosti rada savjeta mladih, dat će podršku aktivnijem radu savjeta mladih i općenito uključivanju mladih u procese donošenja odluka te bi mogla pozitivno utjecati i na one jedinice koje zbog ovih ili onih razloga iako bi to morale nemaju osnovane savjete mladih. S druge strane nama kao zastupnicima će dati bolji uvid na ono što se u terenu događa u jednom cjelovitom pregledu pa ćemo onda moći aktivnije reagirati i ako je potrebno promjenom zakona. Mnogo smo ovdje raspravljali čuli smo u ovom prethodnom klubu o tome možemo li zakonom i smijemo li zapravo uopće propisati nekakve kazne za jedinice lokalne, područne odnosno regionalne samouprave ako nemaju vijeća odnosno ako ih ne osnuju. Ja se bojim da naše ustavno određenje o o samoupravnom djelokrugu lokalnih jedinica tako nešto ne omogućuje da tu jedini princip koji trebamo imati je ovaj meki da tako kažemo dokazati da se to isplati jer ako bismo kaznama prisilili određene jedinice da samo zbog toga ne dobe kaznu osnuju savjet mladih mislim da ne bismo postigli onda tu funkciju koju savjet mladih treba imati. Mi iz kluba SDP-a zahvaljujemo predlagatelju što je prihvatio naš prijedlog iz prvog čitanja da se ipak otvori neka mogućnost da i mladi u gradu Zagrebu imaju savjet odnosno mogućnost sudjelovanja u savjetu mladih na dvije razine kao što to imaju i ostali mladi. Prvo na razini grada ili općine pa onda i županije. Odredba iz konačnog prijedloga zakona koja kaže kako se Statutom grada Zagreba može utvrditi i osnivanje vijeća savjeta mladih u vijećima gradskih četvrti upravo to i omogućava. Obzirom da smo dobili nekakve pisane primjedbe želim naglasiti da mislim da nije dobro tu miješati zagrebačke gradske četvrti sa gradskim četvrtima i gradskim kotarima u ostalim većim gradovima jer je i status gradske četvrti grada Zagreba sukladno Zakonu o gradu Zagrebu i Zakonom o lokalnoj samoupravi bitno drugačiji negoli što je to tih tih jedinca i drugim velikim gradovima. Kolegice i kolege, mladi su danas doista politički najslabije zastupljena populacija u hrvatskom društvu. Mladih je danas u populaciji oko 18%, a u tijelima vlasti mladih na svim razinama ima između 0 i 2%. Tako velika podzastupljenost mladih je po istraživačima koji se bave mladima toliko veliki problem da se čak proglašava i prijetnjom za budućnost reprezentativne demokracije. Ono što dodatno obeshrabruje je činjenica također preko nekoliko puta potvrđena znanstvenim istraživanjima da mladi koliko god nezadovoljni bili silno zaziru od politike i vlastita sudjelovanja u procesima donošenja odluka. Prema istim istraživanjima sudjelovanjem mladih u procesima donošenja odluka kao važan indikator cjelokupne politike prema mladima prvenstveno ovisi o političkoj volji nositelja vlasti odnosno jednostavnije spremnosti starijih da mladima prepuste dio prostora odnosno dio političke moći. To je doista odgovornost nas starijih i nas koji odlučujemo. Naravno po tome se razlikuju i naše stranačke politike, neke stranke više, neke manje promoviraju mlade i daju im više ili manje prostora i u tom smislu meni je drago da sam članica SDP-a kao stranke koja najdosljednije i najviše promovira mlade u tom smislu. I na samom kraju dozvolite mi kolegice i kolege tri napomene koje smatram izuzetno važnima kada govorimo o savjetima mladih i općenito sudjelovanju mladih u procesima odlučivanja i društvenom životu uopće. Ovaj zakon ne može i nije mu niti namjera rješavati probleme mladih od nezaposlenosti pa nadalje, to je pitanje cjelovite politike prema mladima, ovdje se radi naprosto o rješavanju ili barem pokušavanju premošćivanja slabe participacije mladih u procesima donošenja odluka. Drugo, temeljem nekih iskustava u primjeni ovog zakona koja su doista šarolika, svrha savjeta mladih nije i ne smije biti da savjeti mladih budu tijela za šminku ili za ne znam kako bi to rekla za iskazivanje dobrohotnosti i pristupačnosti lokalnih čelnika te se postojanje i rad savjeta mladih ne smije podrediti zadovoljavanju promotivnih i politikantskih ciljeva tih istih lokalnih šerifa. Uvažavajući sve europske preporuke ali dobra iskustva iz Hrvatske smatramo nužnim da savjeti mladih budu pravi poligon za suradnički partnerski odnos mladih i lokalnih vlasti, da je jedan od načina vraćanja povjerenja mladih u politiku i njihovo uključivanje u donošenje odluka koje se njih tiču. I treće posljednje a vezano uz ovaj prethodni kontekst izrazito važno je uspostaviti i nešto što se u engleskoj terminologiji zove youth ownership mi ga prevodimo kao vlasništvo mladih nad procesom. To je vrlo nezgrapan prijevod ali se radi o tome da u cijelom ovom procesu savjetovanja mladi trebaju sudjelovati uz podršku starijih ali bez patronizirajućeg utjecaja starijih. Zaključno, klub SDP-a će podržati donošenje ovog zakona, ocjenjujemo ga značajnim korakom naprijed u funkcioniranju mehanizama sudjelovanja mladih u procesima odlučivanja i on donosi iako ne formalno ali stvarno da suodlučivanje mladih i lokalnih vlasti o temama i pitanjima koji su od interesa za mlade te istovremeno pruža i jednake mogućnosti sudjelovanja svim mladima neovisno o lokalnoj zajednici u kojoj oni žive. Za nadati se je da ćemo kako razvijamo svijest o potrebi sudjelovanja mladih i mehanizme koji omogućuju to sudjelovanje kroz nekoliko godina na isti način na koji sada unapređujemo rad savjeta mladih moći prijeći na koncept vijeća mladih što u odnosu na savjete mladih predstavlja nešto drugačiji način funkcioniranja. Vijeća mladih su tijela koja se biraju neovisnim izborima dakle ne biraju ih predstavnička tijela, ona su onda i formalno tijela unutar lokalne samouprave koji imaju određene formalne nadležnosti. To je drugi i drugačiji koncept za koji se nadamo da će zaživjeti u Hrvatskoj što skorije. Mi u SDP-u doista želimo vidjeti što aktivnije mlade, želimo vidjeti funkcionalne savjete mladih, prvenstveno kao edukacijsko aktivistička, a ne politička, a posebno ne kao politikantska tijela. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Lugarić meni je drago da ste rekli da ste vi kao stranka u tom dijelu vrlo fleksibilni prema mladima i da imate puno mladih ali niste jedini, tako da morate shvatiti da sve stranke imaju mlade i da im pružaju priliku. I da evo moja ima 110 godina postojanja i imamo Sveučilišnu organizaciju mladih kao najstariji oblik organiziranja mladih i jako puno mladih u lokalnoj samoupravi. I opet ona jedna stvar koja se često pojavljuje i na koju ja jednostavno reagirati, jeste se probali kada kandidirati na lokalnim izborima? Jeste probali biti šerif u svom mjestu u svojoj ulici? Dajte probajte. Prije nego što izgovarate taj pojam šerifa, dajte se kandidirajte, dobijete izbore a onda ćemo ravnopravno razgovarati o tome tko je kakav šerif. Hvala. Odgovor, kolegice Lugarić izvolite. statutom zajamčenu kvotu od 20% sudjelovanja mlađih od 30 godina u svim tijelima stranke i na izbornim listama, što se vidi na koncu konca i po sastavu našeg zastupničkog kluba. Što se tiče šerifa, njih sam spomenula u negativnom kontekstu kao pojedince koji su u manjini, koji koriste sve institucije koje postoje pa tako i savjete mladih u svoje politikantske svrhe. To nisu svi, to nije većina, to su pojedinci i to su prakse koje ne smiju dobivati podršku naprosto nikoga pa ni ovdje u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Krešimir Bubalo. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o savjetima mladih odmah želim na početku reći da klub HDSSB-a će podržati ovaj konačni prijedlog zakona jer upravo smatramo da ovakav put od prvog donošenja zakona koji je bio 2007. do ovih konačnih izmjena treba biti put izmjena i drugih zakonskih rješenja, znači nije išao po hitnom postupku. Obično držimo da mladi su nam bitni pa često i hitni, ali ovo treba biti put i procedura za rasprave i u drugim zakonskim rješenjima kad progovaramo o njima u Hrvatskom saboru jer održan je čitav niz okruglih stolova po županijama, gradovima i to je ono što je dobro jer upravo ta pozitivna, ali i negativna iskustva koja su bila u jedinicama lokalne i regionalne uprave sigurno da su doprinijela ovakvoj kristalizaciji samog zakonskog rješenja. Nama što je prioritetno i kao ljudima koji sjede u Hrvatskom saboru, ali i ljudima koji su obnašali dužnosti u jedinicama lokalne i regionalne uprave upravo je bitna organizacija mladih. Ja sam nastojao već sa donošenjem rješenja 2007., u Osječko-baranjskoj županiji bili smo među prvima koji smo osnovali savjet mladih i moram reći da su moja iskustva bila pozitivna i u Osječko-baranjskoj županiji i u gradu Osijeku. Nakon što su usvojili financijski plan uvijek su se držali pravila, davali su sugestije i na određene prijedloge i materijale koji su išli i na gradska vijeća i na županijske skupštine. A ono što me posebno radovalo to je da smo često imali dobar brain storming tj. promišljanje o projektima, projektnim idejama koji smo kasnije realizirali putem sredstava Europske unije i to je pohvalno, to je dobro, jer ne samo da koriste sredstva jedinica lokalne uprave nego multipliciraju ta sredstva putem europskih fondova. Gledajući i sam konačni prijedlog zakona onda sigurno da je dobro čuti iskustva ljudi u jedinicama lokalne ili regionalne uprave. Malo je i meni zasmetalo ovo što je kolega Hrg maloprije replicirao vezano za šerife. Teško je postati negdje šerif, ali obično znamo da su u filmovima šerifi bili pozitivci, samo u Hrvatskoj se nastoji šerifa opisati kao negativca. To je isto nešto što nije dobro svagdje treba postojati reda, treba postojati zakona, treba postojati suradnje, posebno u politici, između načelnika, gradonačelnika, župana, savjeta i mladih. To je ono što nas sve povezuje, a upravo su to projekti nuđenje boljih rješenja za život u toj jedinici lokalne uprave gdje je osnovan savjet. Drago mi je da se i u Zagrebu pojedine gradske četvrti sagledavaju tako da se mogu osnivati savjeti. To je ono što je dobro, posebno u većim gradovima kao što je i Zagreb i Osijek i Rijeka i Split gdje imamo dosta jedinica, mjesnih odbora i gradskih četvrti, a faktički jedan mjesni odbor ili gradska četvrt je kao većina prosječnih gradova u Republici Hrvatskoj. Prema tome, dobro je da se osnivaju savjeti i na tim razinama. Ono što je također definirano, da se u roku 90 dana mora po donošenju zakona realizirati savjet mladih. Mi smo u HDSSB-u promišljali i o samom zakonu, ali imamo jedan problem što jedan dobar dio jedinica lokalne uprave također je u proceduri odabira savjeta mladih i mi ćemo, evo uputili smo jedan amandman vezano za savjete mladih koji su osnovali ili su započeli s postupkom izbora novih članova sukladno Zakonu o savjetima mladih, Narodne novine br. 23 iz 2007., da nastavljaju s radom do isteka svojih mandata. Naime obrazloženje, u Republici Hrvatskoj u nekoliko općina, gradova i županija započeo je postupak izbora savjeta mladih od kojih je nekolicina u postupku izbora pri okončanju, znači samo ih nije potvrdila skupština ili gradsko vijeće. Prema tome ili da promislite da date neku sugestiju ili da akceptirate ovaj amandman da ne moramo ponovo ići na izbore vezano za savjete, a već smo pri kraju. Savjeti mladih su savjetodavno tijelo, a ne političko tijelo. Oni obavljaju svoj posao volonterski, no bitno je i člankom 22. da se osigura njihov …, znamo da je većina studenata upravo u savjetima mladih i da ih biraju. Prema tome upravo taj trošak, maloprije je i potpredsjednica Sabora rekla da je to trošak da upravo dođu mladi na te sjednice i da budu prisutni jer jednim člankom upravo definirate ako ne dolaze i taj problem zajednički razrješavate, tj. ako na sastancima ne bude također predsjednik ili potpredsjednici oni se sankcioniraju. Točno i održavanje sastanka i dolaženje samo na sastanke mislim da je to dobro. Kad bi se to promijenilo u Hrvatskom saboru bilo bi vjerojatno dosta kažnjenih, ali gledajući savjete mladih mislim da je to dobro jer upravo dolasci i sudjelovanje u raspravama mogu itekako pomoći jedinicama lokalne uprave iz kojih dolaze. Ono što sam maloprije spominjao, to je partnerstvo savjeta mladih na EU projektima i to treba biti nit vodilja i u većini jedinica lokalne i regionalne uprave u Republici Hrvatskoj, kako povući što više sredstava. vidljivo je da Hrvatska u ovom trenutku, a bojimo se da će bit tako do kraja godine da će više platit članarine nego što će povući sredstava. Prema tome, upravo i kroz te mlade, obrazovane, ja bih rekao djecu koja itekako govore strane jezike i znaju pisati projekte i programe može se raditi zajednički s njima i edukacije koje itekako pomažu za realizaciju i povlačenje sredstava. Suodlučivanje o sredstvima. Ono je isto važno, jer oni donose financijske planove i ta sredstva koja namijenimo Savjetima dobro se porazgovaraju i dogovore dok donesu konačan financijski plan. Vidljivo je da su svagdje namjenski trošili sredstva i to je također bitno, jer vidljivo je onda suodlučivanje kad suodlučuju o novcima onda postoji želja da se angažiraju upravo kroz Savjete mladih. Ono što se pojavljuje u članku 7. to je da dvije jedinice lokalne uprave mogu zajednički organizirati Savjet to je dobar primjer, ali to treba biti primjer i za neka druga rješavanja problema, a tu se već osjeća da mora doći do fuzioniranja i objedinjavanja više jedinica lokalne uprave posebno posebno oni koji imaju prihod po glavi stanovnika ispod 1000 kuna. To su jedinice lokalne uprave koje ne mogu servisirati ni svoje tekuće obveze, a ne financiranje pojedinih programa i projekata i tu treba naći zajednička rješenja i ići upravo na objedinjavanje jedinica lokalne uprave premda se to člankom 7. sugerira kroz Savjete, ali to treba biti nit vodilja i za donošenje drugih zakonskih rješenja. Malo prije je bilo govora i o Vijeću mladih. Treba isto pretpostaviti šta će se događati i da li ćemo ići sa Vijećima mladih, jer ona također mogu dati svoj doprinos i u političkom i u svakom drugom životu jedinica lokalne i regionalne uprave. uprave. Ono što je bitno da jedinica lokalne i regionalne uprave osiguraju sredstva, da sjedaju ne svakih 6 mjeseci nego svaka 3 pa i češće po potrebi, da razgovaraju o tim temama sa Savjetima mladih i tu se vidi jedna konstruktivnost, tu se vide dobra rješenja. bilo je malo prije govora i o svim onim problemima sa kojima se susreću naši mladi od nezaposlenosti, od odlaska iz Republike Hrvatske ali i gledajući našu demografsku sliku Republike Hrvatske onda sigurno da kao klub izražavamo zabrinutost i da trebamo pronalaziti zajedničke modele ne samo kroz Savjete mladih, nego i kroz druge mogućnosti kako bi mladi dobivali više šanse i u Savjetima mladih i u gospodarskom, ali isto tako i u političkom životu Republike Hrvatske. Prema tome, klub HDSSB-a podržat će ovaj Konačni prijedlog zakona i smatramo da ovo treba biti jedan od načina kako donositi i druge zakone. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega ja se također pridružujem jednim pohvalama da ovaj Zakon o Savjetima mladih evo u dva čitanja itekako dobro definira odrednice i težišta što bi trebali svi zajedno težiti, a težiti da zaista razvoj ne samo na našoj razini lokalnih, regionalnih samouprava nego i cijele Hrvatske mora se temeljiti na mladim, a naravno i na obrazovanim ljudima. I tijekom toga vjerujemo da će se donošenjem ovoga Zakona doprinijeti onome što je glavni cilj ovog zakona, a to je sudjelovanje, informiranje i savjetovanje mladih u našim općinama, gradovima i županijama. To naravno nije i ne bi trebao biti samo jednosmjeran proces. On zahtjeva volju i angažman obje strane. Upravo spravom zahtijeva i naglašava partnerski odnos između mladih i naravno odraslijih članova naših lokalnih samouprava i onih koji u biti donose odluku. A ono što u konačnici je a i mora biti i može biti korisno kako za mlade tako i za cijelu društvenu zajednicu. Istina je da tu korist, odnosno taj potencijal nisu prepoznale sve naše jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. I da, kad imamo ovdje analizu da 10% na županijskoj razini osnovano Savjeta mladih, 77% na razini gradova, a samo 33% na razini općina. Sad je tu pitanje da li tu postoji problem u okviru lokalnih samouprava, da li tu postoji problem i u okviru možda mladih da se angažiranije uhvate u koštac sa svojim pravima, obvezama. Mislim da je istina uvijek negdje u sredini. Naravno velikim dijelom tu možemo reći da se i naišlo na mnogo poteškoća, na neujednačenu primjenu u praksi i zato mi HNS-a apsolutno pozdravljamo izradu i donošenje ovog Zakona. Oko tih poteškoća koje se javljaju mogu zaista reći kao gradonačelnik, u dijelu obnašanja dužnosti već više od 12 godina na razini grada, da rijetko tko je možda od prve uspio sastaviti Savjet mladih. velikim dijelom niti nije, ali to nas barem evo mom gradu, gradu Lepoglavi nije pokolebalo i među prvima smo također mi inicirali i evo uspjeli definirati i osnovati Savjet mladih. Da, zakon je usvojen još prije više od 6 godina, a također niti naši mladi, a niti naši i mi malo odrasliji sugrađani nisu onda iskoristili sve mogućnosti koje im Zakon o Savjetima mladih pruža. Prilikom izrade ovog novog zakona provođena je široka rasprava i u njoj je sudjelovalo mnogo zainteresiranih, a i zastupnici i zastupnice prilikom rasprave u prvom čitanju koji su pokazali veliko zanimanje i podnijeli su mnoge konstruktivne prijedloge. Ono što je najbitnije još jedanput za pohvalu ti konstruktivni prijedlozi u konačnosti u velikoj mjeri su ugrađeni u ovaj Konačni prijedlog Zakona o mladima. Evo to zaista govori i prije svega i predlagaču, a i svima nama da itekako o ovakvim stvarima mora biti dobar dio koncenzusa. naravno i mi u klubu HNS-a smo zadovoljni što se i u ovom konačnom prijedlogu našle i neke sugestije i to HNS-a. Na primjer da članovi Savjeta mladih, odnosno njihov predstavnik ili predstavnica imaju pravo na sjednicama predstavničkih tijela sudjelovati i i u raspravi. Dakle, o svim pitanjima vezanim uz mlade imaju mogućnost sudjelovati, raspravljati i predlagati i to upravo tamo i to upravo na mjestu gdje se te odluke i donose. I to nam se čini ključno, eto jedna od glavnih intencija ovog zakona. Kada gledamo cijeli zakon zaista su te novine donesene i mi evo i kao gradonačelnik a i u okviru gradskih općinskih vijeća i županijskih skupština nemamo nikakve zamjerke jer procedura, protokol u samom tom dijelu na svako to pitanje u okviru ovog zakona može se naći odgovor. Odgovor koji se tiče osnovnih odredaba, odgovor koji se tiče osnivanja Savjeta mladih, sastav Savjeta mladih, izbor članova, konstituiranje savjeta, mandat samih članova, djelokrug rada savjeta, način rada, suradnja Savjeta mladih, sredstva za njihov rad, odnos Savjeta mladih i predstavničkog tijela, nadzor i prijelazne odredbe. Zaista mi se čini da ovaj zakon je prošao taj test, mogu osobno reći na razini stručnih službi svima kada smo tražili određene mane praktički ih nismo mogli naći, mislim da će taj zakon itekako prije svega jako biti primjenjiv, dobar, a i biti onaj koji se može provoditi. Također, važnim i dobrim nam se čini uvođenje obveze sastajanja predstavnika i predstavničkog tijela sa članovima i članicama Savjeta mladih. I ne samo to, obvezuje se načelnike, gradonačelnike i župane da svakih 6 mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svim aktivnostima koji su od važnosti ili interesa za mlade. Pa sam htio posebno napomenuti kao gradonačelnik zaista oko osnovnih odredaba osnivanja i sastava izbora članova dijelom kontrole je velikim dijelom ingerencija kako predsjednika vijeća, odnosno predstavničkog tijela. Znači, općinskih i gradskih vijeća. Ali i mi gradonačelnici, načelnici i župani smo mi ti koji predlažemo tim općinskim, gradskim i županijskim skupštinama i vijećima programe, projekte i ipak i mi i ta suradnja mora biti sa mladima da već na početku prilikom donošenja takvih prijedloga programa mladi aktivno itekako moraju učestvovati. To je po nama itekako dobra odrednica. Zakonom se uređuju obveze i prava članova Savjeta mladih i onih koje oni savjetuju, odnosno s kojima zajedno i kako i treba biti sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču upravo njih, odluka koje se tiču upravo mladih. To je konačnici onda korisno za cijelu društvenu zajednicu jer participacija mladih se ne sastoji samo u razvoju aktivnog građanstva i jačanju demokracije, svojim uključivanjem u svijet oko sebe mladi unose i promjene. A koje su to promjene? Ja bih htio možda evo iz primjera dobre prakse reći da možda ne dijelim nikad i nikako sumnju mnogih mojih kolega da vide da li su ti mladi ili Savjet mladih problem, opterećenje čak možda nekakvo financijsko opterećenje. Ma to ne bi smjeli apsolutno gledati. Možda bi trebali gledati da za tu suradnju mladih je participacija u odlučivanju i uopće ne bi trebalo biti ni ovakvog zakona jer zakon je određena prisila i dio da nešto se nečega moramo pridržavati. Ne bi, to bi moralo biti naš aktivni sukus djelovanja. Tako da ne trebamo samo gledati ovaj Savjet mladih nego mlade u cjelini. Ono što smo na evo području moga grada definirali da Savjet mladih, to je prije svega savjetodavni dio u okviru rada gradonačelnika odnosno gradskog vijeća, ali tu su udruge mladih, nezavisne udruge mladih i mnoge također udruge gdje mladi većim dijelom participiraju. To je njihova onda glavna djelatnost kojom mogu obogatiti onda svoju lokalnu sredinu u kojoj žive. Tako ako gledamo primjer dobre prakse da smo mi odmah na početku kao grad Lepoglava dali prostor, besplatan prostor za korištenje svih udruga mladih naravno i Savjeta mladih o trošku, ako gledamo malo matematiku i računicu pa taj trošak na godišnjoj razini nije veći od 5000 kuna ako dajemo te potpore, dnevnice odnosno za trošak 4 do 5 puta sastanaka tijekom godine od 5 do nekih 15 članova jednog takvog savjeta. Ako je to nekome puno od gradonačelnika, načelnika bilo gdje u Hrvatskoj za takvo funkcioniranje onda mislim zaista bi uopće mogli govoriti da li takva općina ili grad treba funkcionirati. A imamo mogućnosti da se i može više njih ujediniti da onda i podijele troškove i da naprave jedan takav Savjet mladih. I ono što također bih htio reći, što smo sve dobili od toga. Pa kada smo pitali mlade što im treba, oni to najbolje znaju, onda smo već 2005. na našem području ne samo grada nego cijele županije imali besplatni prijevoz svih srednjoškolaca, onda smo već išli u projekte gdje smo već od 2005. godine imali praktički na mom području tri osnovne škole, područne škole, sve su u jednoj smjeni. Onda na temelju tih projekata i tih savjeta i tih ideja smo financirali sve vanškolske, sve nastavne aktivnosti. Također, na temelju tih ideja smo i definirali jedan projekt izvrsnosti da smo podupirali sve studente, srednjoškolce, učenike ako su postigli određene uspjehe na bilo kojoj razini, općinskoj, gradskoj, županijskoj, državnoj razini dobivali su potpore, dobivali su nagrade. Zaista stipendiramo više od 30% svih studenata na našem području, da imaju mogućnost edukacije stjecanjem novih znanja, vještina osim recimo recimo pohađanje glazbene škole koja opet se sufinancira, kulturnih društava, učenje stranih jezika i mnogih stvari. A posebno bih spomenuo da ne govorimo uzalud ali provjereni projekti iz EU zaista ih imamo skoro 10-ak i to ne samo na lokalnoj nego i na međunarodnoj razini. I drago mi je da evo zahvaljujući mladima i grad Lepoglava se osjeća mlad. Kad smo imali više od nekoliko stotina mladih, praktički iz cijele Europe, koji su dolazili u Lepoglavu i naši mladi koji su odlazili njima u posjet gdje su ono što je bitno izmjenjivali znanje, stjecali nova iskustva. Ono što je rečeno oko zapošljenja, da, ali ne možete samo čekati da vam netko da posao, ti taj posao aktivno moraš i tražiti, a moraš …/Govornik se ne razumije./… možda i samozapošljenje. mladih moramo primati i moramo zajedno s njima raditi. Evo, to je primjer dobre prakse gdje još jedanput velim da na mladima svijet ostaje. Moramo pomoći, naročito mi gradonačelnici, načelnici koji imamo pravo donošenja odluke i imamo tu odgovornost da aktivno ih uključimo u rad naših lokalnih sredina. I također evo njihove perspektive, vještine i znanja i iskustva

možda još uvijek da u tom jednom prijelaznom razdoblju a to prijelazno razdoblje mislim dok sve županije, svi gradovi, sve općine neće imati svoj savjet mladih, da ta izvješća osim odbora da oni dolaze još uvijek i na ovaj Sabor, i da mi u ovom djelu putem tih rasprava i tih izvješća pokušamo i zakonskim osnovicama i iskustvima pomoći da se savjeti mladih što aktivnije uključe u rad naših društva i da to prepoznaju oni koji trebaju a to su lokalne i regionalne samouprave. Hvala i vama. U ime Kluba nacionalnih manjina, Deneš Šoja. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, zamjenice ministrice, kolegice i kolege. U raspravi dosad bilo je načelnih ali bilo je i poprilično konkretnih zapažanja vezano za ovaj tekst zakona. U obrazloženju a i izvjestiteljica je također naglasila da dosadašnji zakon nije dao očekivane rezultate a napose posebno zabrinjava da od 429 općina svega 143 je osnovalo pa čak i jedna županija nije, pa i gradovi. I ovom zakonu u zadnjem predzadnjem članu, 28.govori se također da to treba donijeti tu odluku u roku od 90 dana nakon stupanja na snagu zakona. ja sam već na taj momenat ukazao nekoliko puta da mi imamo lokalnih samouprava, općina koje jednostavno objektivno o meni, iz objektivnih razloga nisu u stanju provesti određene propise. Više od jedne trećine općine nisu bile u stanju donijeti svoje prostorno planske dokumente koje su kasnije posljedice od toga. Također više od 50% nije donijelo program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem a da ne kažemo imam saznanja sasvim konkretnih da određene lokalne samouprave nisu apsolutno u stanju provesti jednu složeniju javnu nabavu, moraju nekoga iz vana angažirati, znate koji su načelnici, gradonačelnici da je to dosta ozbiljna stvar. Evo tu je sad i taj zakon, mi ćemo ga vjerojatno u drugom čitanju prihvatiti sa određenim izmjenama ali on je donesen prije 6 godina a svega 143 općine su donijeli taj savjet a nemamo baš ni posebnih saznanja s kojim uspjehom rade ti savjeti tamo gdje su osnovani. Ova problematika, ja bih podijelio nekako u tri djela, jedan dio se odnosi na izbor toga savjeta predstavničko tijelo odlučuje odnosno bira na prijedlog, međutim, tu bih imao sasvim konkretan jedan prijedlog u članku 9.gdje se govori o tome, ovlašteni predlagatelj itd., itd., da bi moguće bilo dobro dodati jednu rečenicu da se vodi računa i o teritorijalnoj zastupljenosti po općinama jer vam se može desiti da iz sjedišta općina, obijesno su to najbrojnija mjesta, bude od 7, 5 ili 7 ja govorim sad uglavnom o lokalnim zajednicama do 5 tisuća u ruralnim sredinama, može biti od 7, recimo, 4 ili 5 iz tog mjesta i još iz jednog sela a iz druga tri sela da neće biti ni jedan. Mislim da bi to bilo posve logički, da se u tom smislu ugradi jedna rečenica, da kod predlaganja da se o tome vodi računa. Druga problematika je sadržaj rada. Vrlo je lijepo ovdje rečeno u obrazloženju da je to savjetodavno tijelo, predstavničkom tijelu odnosno općinskom vijeću u ovom slučaju, prije svega nisam u uvodu naglasio da je ogromna odnosno velika razlika u radu savjeta i u sadržaju rada između ruralnih sredina i onda da tako kažem između Osijeka i Zagreba. To mislim da je svima, svima vrlo jasno i bistro. Prema tome, što se tiče ovih ruralnih sredina, možda bi po meni čak negdi trebalo i odrediti da opet ne dođemo u situaciju da ogromna većina ih neće tih malih općina donijet, ne bi bilo, presmjelo je reći ali nekakve elemente dobrovoljnosti napraviti u osnivanju i u radu, posebno u specifičnim sredinama. Prema tome sadržaj rada i savjetodavno bojim se da sa tim zakonom u nekim sredinama ne u u većini nego u određenim sredinama ne stvorimo jednu solidnu pravnu osnovu za razne susrete, razmjena mišljenja razmjena mišljenja koji se obično onda završavaju sa domjencima i onda svi konstatiraju kako je to bilo jako, jako korisno. Sad su oni nas ugostili, sljedeći put ćemo mi njih itd. i to je onda samo određeni trošak ako tih susreta ima puno, onda je to relativno velik trošak. Ovdje čak smo dobili jedan amandman od kolege Hrga koji predlaže da se tu i briše u članku 22.,da nemaju pravo na rad, s tim se ja slažem. Međutim, u pitanju je sad sadržaj ukoliko ovaj savjet iskonstruira sadržaj rada u tom smislu onda on ima pravo odnosno lokalna zajednica treba osigurati u proračunu sredstva za to. E sad ja vas molim šta bi se moglo desiti gdje sam ja načelnik kada bi jedna grupa mladih iz tog savjeta uspostavila kontakt sa mladima iz Valpova, Valpova, Belog Manastira ili ne znam ja Osijeka, druga grupa s obzirom na sastav i stanovništva pa i savjeta u tom slučaju sa mladima iz Pečuha, a treća grupa sa mladima iz Sombora i svi bi napravili svoj nekakav program suradnje, bili bi susreti itd. Mislim da bi to bilo onda podosta zahtijevalo osiguranje financijskih sredstava. A u jednoj sredini, moram i to naglasiti sasvim glasno, gdje sada razmišljamo o tome i već smo donijeli odluku da svaku drugu sijalicu ugasimo kako bi mogli za uskrs umjesto 150 dati 200 kuna onim stvarno ugroženima, a to iznosi 10 tisuća ukupno za tih 300, 400 ljudi, a da ovdje osiguram 25, 30 tisuća za razne susrete to je za mene malo ovako jedno rekao bih osjetljivo i financijsko pitanje. Prema tome ne smijemo zanemariti ni ovaj aspekt vezano za sredstva kako bi oni uspješno mogli funkcionirati. Inače sigurno da kao savjetodavno tijelo odnosno odnos lokalne zajednice općinskog vijeća i načelnika sa mladima najmanje možda čak neće mi zamjeriti mi zamjeriti umirovljenici, možda čak za jednu malu nijansu i bitnije nego sa Udrugom umirovljenika, jer na mladima svijet ostaje. Prema tome ta suradnja je neophodna i mislim da će taj zakon u tom pogledu pomoći. Samo pitanje dolje na terenu kako će ti mladi to iskoristiti racionalno da doista doprinesu ukupnom razvoju, a ne da stvaraju općinskom proračunu dodatne značajne rashode koji će biti jako teško opravdati, a pogotovo ako iz tih raznih susreta konačno onda nastanu i određeni drugi problemi o kojima smo na prethodnoj točci razgovarali. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo nekoliko replika. Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Šoja bilo je interesantno slušati vašu raspravu o mladima s tim da ste jednoga trenutka rekli zapravo povukli ste paralelu između nekih poslova i ovlaštenja u jedinicama lokalne samouprave i potrebe osnivanja savjeta mladih pa ste rekli da neke općine nisu sposobne osnovati savjete mladih odnosno nisu sposobne odraditi neke poslove pa ste tako rekli da primjerice jedna trećina općina nije bila sposobna donijeti prostorno-plansku dokumentaciju ili recimo da jedna polovica općina nije donijela program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a da ne govorimo o tome da se odrade neke složenije javne nabavke. Dakle mislim zapravo da je potpuno neprimjereno takve usporedbe raditi. ovo zaista jesu složeni poslovi u jedinicama lokalne samouprave, a osnivanje savjeta mladih mislim da je samo stvar volje i nešto malo evo sada po novome financijskih sredstava, dakle to se nikako ne bi moglo uspoređivati sa ovim složenim poslovima o kojima ste govorili. (Nezavisni)** Kolegice uvjeren sam da se nismo razumjeli. Ja sam upravo želio ukazati na to i zalagat se ako se donese propis da se to poštuje. ja sam za to da se poštuje i onaj zakon vezano za poljoprivredno zemljište i za plansku dokumentaciju. Upravo mi je krivo jel tamo u zakonu je pisalo ukoliko to ne učine predstavničko tijelo onda će Vlada ne znam ili Sabor čini mi se Vlada raspustiti. A ukoliko bi bila i ovdje takva odredba pa u roku od 9, 10 dana se ne osnuje, ne izabere se taj savjet pa neka se raspusti to općinsko vijeće i bit će određenih sankcija. Ali mislim da mi to nećemo raditi. Hvala. Marija Lugarić, replika. Izvolite. ovaj zakon značajno omogućavaju primjenu samom činjenicom da se mogu prijaviti mladi koji nisu u udrugama, to je prošli put bio problem jer naprosto u mnogim općinama niste imali nijednu udrugu koja bi uopće mogla kandidirati članove. No međutim mislim da ne smijemo unatoč svim mogućim problemima, unaprijed izražavati skepsu da nešto neće biti moguće napraviti jer onda dajemo unaprijed opravdanje da se nešto ne naprave za sada to doista nema nikakvoga razloga. Svaka pa i najmanja općina u najmanju ruku treba donijeti proračun, donose odluke oko sufinanciranja određenih programa i to je mjesto gdje savjet mladih ima svoj sadržaj djelovanja i može dati svoje mišljenje. Drugo oko samih troškova pogotovo u manjim sredinama gdje nema putnih troškova jel su male sredine ili su one minimalne savjet mladih ne mora imati nikakvog drugog troška. Savjet mladih nije udruga mladih koja onda provodi određene programe koji ima svoj budžet na taj način. Mi tu sada malo raščišćavamo situaciju i savjet mladih je doista savjetodavno tijelo. Prije svake sjednice općinskog vijeća pogledaju jedan ili dva ili nijedan akat koji se odnosi na mlade i o tome daju svoje mišljenje, to je njihova temeljna funkcija i to je njihov posao. Savjet mladih ne provodi ankete, ne provodi savjetovanja, susrete sa drugim gradovima, županijama itd. to je posao udruga mladih. I zapravo mislim da je važno istaknuti kako savjet mladih ako se hoće ako se doista hoće radi sa minimalnim ili gotovo sa nikakvim budžetom osim putnih troškova. U manjim sredinama onda i putni troškovi su vrlo mali. Oni će biti nešto veći na razini županije ali zapravo sve ostalo da gotovo i nema troška. Redovni sastanci sa županom, načelnikom, gradonačelnikom i praćenje sjednica općinskog vijeća ili bilo kojeg predstavničkog tijela je nešto što nema nikakvoga troška. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. vašom konstatacijom međutim ja sam želio ukazati i upozoriti i na taj materijalni momenat jel mi često puta i ne osjećamo sa dizanjem, dizanjem, izglasavanjem nekog propisa u određenoj sredini smo automatski izazvali ne male troškove. Ja mogu sada reći ako mi moramo materijal za sjednicu općinskog vijeća dostaviti vijećnicima, dostaviti članovima manjinskog vijeća kojih ja imam dva puta po 10, to je 20, dostaviti njima zapisnike i mladima plus još … to umjesto 13 ili 15 materijala to će biti 55 do 60 materijala i poslije zapisnike i onda svaka 3 mjeseca održava s njima razgovore. Ako se nađe tamo nadobudni pravnik bez posla koji će to uzet u ruke i doista zalagat se za provedbu zakona, onda to dole na terenu, da budem ovako malo sirov, da ne kažem zagorčava život, a da ne kažem da to u isto vrijeme za čas od papira do rada, to netko treba napraviti, to košta. Ja samo na to upozoravam, inače ja sam za suradnju i za maksimalno razumijevanje u onim nekakvim razumnim granicama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolega Šoja, možda elektronskim putem pokušajte. Branko Hrg, replika. pogotovo što se tu nema što puno ušparat kao što je već ovdje bilo govoreno, samo je stvar volje. Stvar je volje da li se stvarno želi mlade uključiti, da li želimo da mladi aktivno sudjeluju ili želimo imat samo iz formalnih razloga da možemo reći da ih imamo. Ako ih želimo uključit onda im pustimo da rade, da predlažu, da budu aktivni i vjerujte kolega neće biti troškova, nikakvih problema neće biti jer program savjeta mladih u konačnici usvaja općinsko vijeće i potvrđuje ga. Znači nema nikakvih problema, sve se unaprijed zna i kolika su financijska sredstva i kakav je program i što će mladi raditi. Tako da ja mislim da vi kao načelnik i lokalni dužnosnik sigurno imate volju i želju da mladi rade. Mi na taj način ustvari mlade educiramo, učimo ih, pa u krajnjem slučaju od političkih stranaka se sastavljaju vijeća, svatko ima i organizacije mladih i to je odličan način da se mladi uče radu u predstavničkim tijelima, da se razvija taj jedan model demokracije i da sutra imamo kvalitetne ljude koji će biti načelnici, šerifi,

I ja sam tu rečenicu pažljivo pročitao gdje se govori o tome da općinsko vijeće će prihvatit taj program. Prema tome, iz toga nedvosmisleno proizlazi da budem opet jednostavan, da će općinsko vijeće odlučiti o tome da li će ti mladi putovat u Sombor, u Pečuh ili u Osijek. To je vrlo bitno i to mi je ovako simpatično u tom zakonu. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo ovako, ja sam pričekala da sve rasprave u ime klubova budu zaključene pa bih sad išla po redu vezano uz sve ono što je na neki način reći ćemo kritika, premda kritika nije bilo previše, više ćemo reći sugestija, a na svim pohvalama naravno zahvaljujemo se. Što se tiče sankcija, sankcija za nepoštivanje zakona u svom djelokrugu, nema ovdje zastupnika Milasa, u svom djelokrugu nadležno je Ministarstvo uprave, dok je u svom djelokrugu pak za nepoštivanje zakona za nadzor nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih, a sve sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i naglasak je upravo na ovom zadnjem dijelu rečenice. Ako utvrdimo nepravilnosti postupamo upravo prema Zakonu o lokalna samoupravi. Nažalost u onim slučajevima da jedinica lokalne samouprave ne osigura sredstva za rad savjeta mladih ne možemo ih sankcionirati ovim zakonom i to vrlo vjerojatno svi jako dobro znate, no međutim ono na što računamo to će biti jedna određena stigma jer će se te informacije plasirati na stranicama ministarstva nadležnog za mlade, a ono što je najgora posljedica vjerujemo i vjerujemo u toliku osviještenost građana, a to je ona politička kazna na sljedećim lokalnim izborima. Ja vjerujem u toliku svijest. Vrlo nam je prihvatljiv prijedlog da savjeti koji su osnovali ili su započeli postupak izbora članova nastave s radom do kraja mandata. To nam je jako dobar prijedlog razmatramo da možda malo modificirano prihvatimo takav amandman jer smatramo da sad stvarno ne bi trebalo ići sjeći sjekirom u onim procesima koji su započeti nego da naprosto idu polako i da se to polako mijenja. Drago mi je jako kada se spomenula projektna aktivnost savjeta za mlade, što se upotrijebila riječ partnerstvo. Savjeti za mlade neće imati mogućnost projekte aktivnosti jer do sada u ovih 6 godina primjene zakona očajno su loša iskustva. Neki su to na vrlo ružan način zloupotrijebili. Jako su pohvalni primjeri Ludbrega i Zlatara gdje su se mladi, savjeti za mlade dobro organizirali. Koriste sredstva EU fondova, koriste i druga sredstva preko natječaja, rade se vrijedni projekti, ali naglašavam u partnerstvu sa određenim udrugama i to je pravi put. Znači partnerstvo je nužno kod projektne aktivnosti. I na koncu vezano uz članak 9. i primjedbu vezano uz članak 9., za obvezu teritorijalne raspodijeljenosti članova savjeta ja mislim da bi mi time donekle blokirali i doveli u blokadu sam izbor članova savjeta. Evo dopustite mi da se malo našalim, mislim nema ni svako selo u određenoj općini vog po jednog vijećnika i obvezu imati po jednog vijećnika. Ne vidim da tako nešto trebamo propisivati i savjetu. Neke činjenično je da u određenim dijelovima općina negdje ima veća zastupljenost mladih, ali ja bih možda dala veću prednost nekakvoj kvaliteti nad kvantiteti i teritorijalnoj rasprostranjenosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Nadica Jelaš, izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani zamjeniče. Poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Svi smo i više nego svjesni da je danas mlada generacija suočena sa velikim problemima koji uglavnom imaju jedno te isto ishodište. Riječ je o nemogućnosti zapošljavanja, o nemogućnosti ostvarenja egzistencije, a onda naravno i zasnivanja obitelji i općenito svakog drugog napredovanja. Ja bih rekla da mladi danas žive jedan povijesni paradoks. Naime, nakon stjecanja diplome i nemogućnosti zapošljavanja oni nastavljaju školovanje. Dakle, spremni su i dalje ulagati u sebe, ne gubiti beskorisno vrijeme. Dakle, stjecati dodatna znanja i najviše moguće kompetencije, magisterije, doktorate i opet i nakon svega toga ne mogu dobiti posao. I u tome je zapravo taj paradoks. Što su danas mladi školovaniji to teže dobivaju posao, teže se zapošljavaju iz jednog vrlo jednostavnog razloga naprosto radnih mjesta nema. Mladi su na taj način zapravo jedan ogroman mrtvi kapital, kapital u kojeg smo svi ulagali, a eto danas ga ne možemo iskoristiti. Naravno to nije izbor mladih. Oni zapravo ovoga trenutka izbora nemaju. S druge strane svjedoci smo nezainteresiranosti mladih za politiku, a onda i za angažman u tijelima vlasti. Mladi ne prepoznaju politički angažman kao alat za rješavanje svojih problema, odnosno kao alat utjecaja na uređivanje svojega statusa. Mladi trebaju politiku i politika treba mlade, politika treba kreativnost i entuzijazam mladih. A s druge strane mladi se trebaju uključivati u aktivnosti predstavničke vlasti. Jednostavno im ne bi smjelo biti svejedno tko i kako odlučuje o trošenju proračunskog javnog novca, koji projekti se realiziraju, a koji ne, koje potrebe građana se ispunjavaju a koje ne, gdje je u tome ispunjenje interesa mladih. Jednom riječju mladima ne smije biti svejedno kako se odlučuje o njihovoj budućnosti. Kada smo u prvom čitanju raspravljali o Zakonu o savjetima mladih složili smo se da oni jesu A moramo reći i to je u ovim raspravama, zapravo u nekoliko navrata već i bilo istaknuto da se ni lokalna samouprava nije baš pretrgla od nastojanja da inicira osnivanje Savjeta mladih. Naime, kao što smo čuli ni sve županije ni dan danas još uvijek nemaju osnovane Savjete mladih. Kod gradova je nešto povoljnija situacija, međutim definitivno najlošija situacija je u onim najnižim oblicima lokalne samouprave, dakle u općinama. Od 429 općina svega 143 imaju osnovane Savjete mladih i definitivno bez obzira na ove specifičnostima o kojima je govorio kolega Šoja, dakle ne možemo reći da postoje neki ogromni razlozi zašto Savjeti mladih nisu osnovani. Dakle, prije svega nisu osnovani zato što nije bilo prave političke volje za njihovo osnivanje. Na žalost i tamo gdje jesu osnovani Savjeti mladih su često mrtvo slovo na papiru, prečesto i zbog lošeg odnosa lokalnih čelnika prema njima, dakle prema Savjetima mladih zbog kojih su mladi prije ili kasnije rezignirani, pa i razočarani odustajali od svakog angažmana. Ja bih rekla kao i u nizu drugih slučajeva zakazali smo mi odrasli. Nismo se dovoljno potrudili da pomognemo mladima, da ih usmjerimo i uvjerimo ih u potrebu uključivanja u javni život lokalnih sredina. Zato je dobro što je u ovaj konačni prijedlog zakona ugrađeno niz primjedbi i prijedloga koji bitno mijenjaju upravo taj odnos, dakle odnos lokalne samouprave, lokalne vlasti prema Savjetima mladih, čine taj odnos kvalitetnijim, ja bih rekla ozbiljnijim i atraktivnijim. Sada je to u daleko većoj mjeri nego ranije odnos zasnovan na načelima suradnje ili kako je zamjenica rekla lijepo na načelima partnerstva uz osiguranje političke, administrativne, ali i financijske potpore. Bolja suradnja i politička podrška ostvarit će se prije svega kroz jasnije definirane odredbe o načinu sudjelovanja predstavnika Savjeta mladih u radu predstavničkih tijela lokalne samouprave. Naime, predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih imati će pravo i dužnost prisustvovati sjednicama predstavničkog tijela s tim da on pritom neće biti pasivni promatrač nego će imati pravo sudjelovati u raspravi naravno bez prava odlučivanja, odnosno prava glasanja. Isto tako, suradnju ojačavaju i odredbe po kojima će općinski načelnik, gradonačelnik i župan održavati zajedničke sastanke sa Savjetima mladih na kojima će se raspravljati o pitanjima od interesa za mlade. Ti sastanci održavat će se prema potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca. Štoviše, svakih šest mjeseci lokalni čelnici će pisanim putem obavještavati Savjet mladih o svojim aktivnostima, a koje su važne i interesantne upravo mladima. Određene obaveze dobiva i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Naime, ono će godišnje objavljivati izvješća o provedbi Zakona o Savjetima mladih na svojim mrežnim stranicama, ali će ta izvješća dostavljati i odborima Hrvatskog sabora nadležnima za mlade kao i za lokalnu, odnosno područnu samoupravu. Ono što je važno za taj obostrani odnos između lokalne vlasti i Savjeta mladih je činjenica da i Savjeti mladih kroz ovo konačno zakonsko rješenje dobivaju određene obveze. Naime, oni će morati održavati redovite sjednice, najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće. U zakon je po prvi puta uvršten i prijedlog o raspuštanju Savjeta mladih u slučaju njihove neaktivnosti s tim da je jasno određen pojam neaktivnosti, što je to neaktivnost. Dakle, savjet je neaktivan ako se nije sastao odnosno nije održao sjednicu dulje od 6 mjeseci. Puno jasnije je sada u ovom konačnom prijedlogu definirana i financijska potpora savjetima mladih. Naime, zakonom je propisano da članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice te drugih putnih troškova vezanih uz angažman u Savjetu mladih. Ovo je važno i ovo je interesantno obzirom da su članovi Savjeta mladih uglavnom studenti i drugi mladi ljudi koji nemaju stalnih novčanih primanja. Na kraju rekla bih da vjerujem da će sve ove promjene djelovati poticajno na mlade, da će uz ove odredbe savjeti mladih doista postati jedan kvalitetni, konzultativni mehanizam predstavnicima vlasti u procesu donošenja političkih odluka i da će daleko više nego dosad pridonijeti ravnopravnom uključivanju mladih u rješavanje njihovih potreba i interesa u lokalnim zajednicama. Hvala. replike. Saša Đujić. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ja bih se na početku kratko osvrnuo na neke statističke podatke koje smo između ostalog i dobili svi skupa u materijalima, ali oni su jako bitni jer govore o stanju koje se danas nalazi na današnji dan u Hrvatskoj, a to je da je s današnjim danom osnovano tek 19 od 21 županijskog savjeta, 98 od 127 gradskih, 143 od 429 općinskih. A stvarno stanje je još i gore budući da su nekim savjetima mladih istekli mandati i da nisu ponovno provedeni postupci natječaja imenovanja novih članova a neki i nakon provedbe javnih natječaja nisu uopće konstituirani. Tako da u biti u stvarnoj situaciji još je manji broj onih savjeta koji u biti funkcioniraju. A to je pokazatelj da zakon koji je na snazi proteklih 6 godina nije zaživio kako je trebao i da je ovaj prijedlog zakona nužan i da ga svakako treba pozdraviti. Ja bih kratko spomenuo i naglasio neke prednosti u ovom prijedlogu novog Zakona o savjetima mladih koje sam spominjao i u prvom čitanju, a to je da je dosada bila slaba motiviranost mladih za uključivanje u rad savjeta, da su se dešavali neuspjeli natječaji. Evo mi imamo primjer u Rijeci da dok je konstituiran prvi saziv Savjeta mladih smo proveli tri natječaja na koje se nije javio dovoljni broj kandidata, a u nekim manjim sredinama nakon jednog, dva ili tri neuspjela natječaja javno se općenito odustalo od uopće konstituiranja i osnivanja i formiranja Savjeta mladih. Po mom viđenju razlog tome je bila nejasna uloga Savjeta mladih što se ovim prijedlogom zakona mijenja, odnosno jača se uloga i svrha Savjeta mladih što se detaljnije i jasnije propisuje. Sada se predsjednik savjeta poziva na sjednice predstavničkih tijela, redovni su sastanci sa predsjednikom predstavničkog tijela. Članovi savjeta koji ne prisustvuju na više od 50% sjednica automatski se isključuju iz savjeta što to dosada jednostavno nije bilo moguće pa se dešavala blokada savjeta jer ste imali zakonska ograničenja da se savjet rasformira i da mu se vrati ono radni elan. Preciznije je definiran način izbora članova Savjeta mladih. Sada je to puno jasnije, transparentnije i preciznije. Budući da je dosada trebalo niz potvrda pa su bila različita tumačenja u određenim sredinama, u nekoj općini ili gradu se nekim udrugama i organizacijama nije dopuštalo da se njihovi predstavnici kandidiraju u savjete mladih dok u drugima je. Sada to više neće biti moguće budući da je to stvarno detaljno propisano. Također, treba pozdraviti mogućnost kandidiranja neformalnih skupina mladih što će svakako dovesti i proširit će tu bazu mogućih članova budućih savjeta i omogućiti mladima koji nisu aktivni u političkim strankama i nekim ostalim organizacijama da se aktivno uključe u sva pitanja u svome mjestu. Također, podržavam i produženje mandata na tri godine budući da bi to trebalo poboljšati efikasnost rada savjeta jer dvije godine je premalo definitivno, a s tri godine se već nešto može i napraviti. A sada bih malo spomenuo i one promjene koje su se dogodile u ovom konačnom prijedlogu zakona u odnosu na prvo čitanje. To je predviđanje osnivanja Savjeta mladih za Vijeće gradskih četvrti Grada Zagreba koje de facto imaju status kao gradovi i općine diljem Hrvatske pa su u odnosu na prijedlog u prvom čitanju Grad Zagreb je definitivno bio zakinut što se ovim konačnim prijedlogom mijenja. Također bih pozdravio obvezu Ministarstva socijalne politike i mladih da Izvješće o provedbi zakona osim objave na svojim internet stranicama dostavlja i nadležnim saborskim odborima pa ćemo tako i mi zastupnici moći pratiti provedbu zakona na terenu pa ukoliko bude potreba moći prije to mijenjati, a ne da nam se dogodi kao sada da šest godina čekamo na neke promjene da bi poboljšali stanje na terenu. Tehnički propisi koji poboljšavaju transparentnost objava i provedbe natječaja putem interneta to smo svi već spominjali i u prvom čitanju zašto je to jako važno. Odredba koja omogućuje da se raspuštaju savjeti mladih ukoliko ne održe sjednicu dulje od 6 mjeseci, to je kolegica Jelaš sada spomenula, to bi svakako trebalo motivirati savjete da rade, a ukoliko ne budu onda bi se brzo moglo ih se transformirati odnosno provesti ponovni izbor. Obveza održavanja sjednica Savjeta mladih najmanje jednom u tri mjeseca to je ono što je uvijek dobro kada se da ipak nekakav rok i nekakva obaveza kada oni trebaju raditi i sastajati se. Također, jasnije je definiranje sudjelovanja predstavnika Savjeta mladih u radu predstavničkog tijela na način da imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama predstavničkog tijela uz mogućnost sudjelovanja u raspravi ali bez prava glasa. To je svakako dobro budući da članovi savjeta, odnosno predstavnici Savjeta mladih će sada na gradskim vijećima moći raspravljati i diskutirati o problemima koji ih se tiču što svakako opet pojačava ulogu i važnost savjeta pa bi moglo dovesti do veće motiviranosti za uključenje u njegov rad. Također propisuje se da župan, gradonačelnik i načelnik po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca održavaju zajednički sastanak sa savjetima mladih i raspravljaju sve teme od interesa mladih i o suradnji između čelnika jedinice lokalne samouprave i savjeta. Obveza podnošenja pisanog izvještaja župana, gradonačelnika i načelnika o aktivnostima od važnosti za mlade objavljuje se svakih 6 mjeseci umjesto jednom godišnje kako je bilo predloženo u prvom čitanju što je svakako dobar dobar pomak jer su češći kontakti dovode i veća komunikacija dovode do veće kvalitete rada. I još bi rekao samo dvije rečenice u odnosu na prvo čitanje. Meni je stvarno žao što ipak nije prošlo da članovi savjeta mladih imaju naknade, da se ne ponavljam sada u odnosu na prvo čitanje mislim da je trebalo dozvoliti gradovima i općinama da sami mogu dat naknadu ukoliko to žele i ukoliko su to u mogućnosti ali općenito sam uvijek protiv svakih i nametanja pa tako ne mogu nikako ono prihvatiti to da zakon nameće nekome da ne smije nešto raditi. Tu je trebalo ostaviti po meni mogućnost da gradovi i općine sami odluče hoće li davati naknadu ili ne i još jednom naglašavam da svi odbori, radna tijela, povjerenstva po gradovima i općinama, svi ti članovi dobivaju nekakve naknade i mislim da nije u redu da su mladi i ova skupina društva ograničena za to pravo ali dobro. Zakon sve u svemu cjelokupno je dobar, odličan je prijedlog u odnosu na sada i ja ću ga podržati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Branko Hrg izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa kolega Đujić, očito bi vi mogli podržati ovaj moj amandman da se briše jedan stavak članka koji govori o tome, o zabrani naknada mladima, no nisam se zato javio. Naime, govorili ste da je bilo problema u nekim jedinicama lokalne samouprave gdje se na natječaje praktički nije nitko javljao gdje nije bilo interesa među mladima. Meni to nije jasno. Ja ne mogu uopće to shvatiti jer kao što sam malo prije rekao ipak su vijeća sastavljena od vijećnika većinom iz političkih stranaka, iako stranke imaju svoje mlade onda je normalno da ako se već ne javljaju udruge i drugi oblici da će barem stranke kandidirati svoje mlade da se izaberu u savjet. tome da treba mladima omogućiti da se aktivno uključe unutar stranaka u politiku i aktivnosti. Ja se s tim potpuno slažem. Ja sam svjedok vremena kada u mojoj stranci sedam godina nije bilo organizacije mladih na razini Hrvatske. To je bilo strašno. Kao da smo obili obitelj bez djece ali postavljam sad vama pitanje ako se ne varam i ako sam dobro pročitao, vi ste formalno zvanični predsjednik foruma mladih SDP-a. Izabrani ste 2010.godine, godište vam više ne ulazi u one okvire čini mi se vašega pravilnika jer vi omogućujete mladima da se uključe. **Batinić, Milorad Kolega Hrg, prvi dio replike nije bilo dovoljnog angažmana na političkih stranka, da, mislim evo primjer grad Rijeka koji je veliki grad, znači nije neko malo mjesto, znači, grad od 150 tisuća stanovnika iz trećeg pokušaja kroz natječaj se ovoga, se tek formirao savjet mladih. Nije bilo interesa, mi tada tamo kao forum mladih SDP-a i HNS odnosno vladajuća koalicija na nivou grada Rijeke upravo smo i na prvi i na drugi i na treći natječaj u nadi da će se javljati udruge, mi smo kandidirali 11 od 11 da popunimo stranačku priču jer u našem kraju je ipak gledište da savjeti nisu namijenjeni političkim strankama pa smo mi uvijek kandidirali 4, 5 ili 6 koliko smo smatrali evo da bude ispod pola, ali dobro uspjeli smo iz trećeg pokušaja. Svakako stranke bi trebale imati veliki utjecaj. Kolega Hrga, što se tiče mene da, ja jesam, predsjednik sam foruma mladih SDP-a Hrvatske kroz tri, četiri mjeseca to više neću biti, mlad sam, imam 32 godine, evo pa kolege u HDZ-u, kod njih je mladež koliko znam do 35 godine, mi smo član ekosija i jusija gdje je članstvo do 35 godine tako da ja ne vidim problem u mojim godinama, postoje organizacije u kojima je članstvo kažem veće nego što je kod nas u forumu mladih a kad sam bio biran, izabran sa 28 godina, da, normalno da ja omogućavam mladima da se uključe u politiku. Pa forum mladih, pa nema gotovo sredine u Hrvatskoj u kojoj nema vijećnika iz redova foruma mladih SDP-a Hrvatske, imamo nekoliko saborskih zastupnika, ne znam koliko ih vi imate iz redova mladih, pa ne znam koliko ih kolege iz HDZ-a imaju. Pa imamo zamjenika gradonačelnika Siska, imamo zamjenika gradonačelnika Rijeke, imamo niz naših članova koji imaju odgovorne funkcije diljem Hrvatske tako da mislim da upravo ti podaci pokazuju koliko je u SDp uključenost mladih u politiku. **Batinić, Dalje za raspravu se prijavio Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Samo nastavno imate ali formalno niste poštivali vaša vlastita pravila, to je ono što sam ja htio reći. Dakle, vezano za ovaj zakon još tamo 2004., 2005. godine je pokrenut pilot projekt bio za vijeća mladih u jedinicama lokalne samouprave, mreža mladih je to pokretala. Ja sam imao sreću i priliku da kao šerif mogu sudjelovati u tome i da kao grad imam da velim tako i vijeće mladih. Kasnije je to vijeće mladih od same mreže proglašeno kao jednim najboljim primjerom u praksi za suradnju između lokalne samouprave i vijeća mladih. Naravno da smo odmah čim je zakon izašao, onaj sada već skoro pa još postojeći ali skoro bivši da smo odmah nastavili raditi po njemu, napravili opet savjet mladih i da on tako funkcionira cijelo vrijeme ove amandmane koje sam predao nisu moji amandmani, to su amandmani savjeta mladih koji su mi dali mladi i preuzeo sam obavezu da ih tako i plasiram, da tako o njima govori. S obzirom da je opet bila i peta konferencija, čini mi se, mladih u Zagrebu i opet je bilo i primjera dobre prakse, bilo je slučajeva gdje su mladi spominjali da ih se čak, ne da ih se ne poziva na predstavnička tijela, nego da im se zabranjuje dolazak na predstavnička tijela, da ih se ne poziva. Dakle, ja sad govorim ovdje iz prakse, po meni se kao prvo djece, svoje djece pa tako ni naših mladih u našim lokalnim samoupravama u našoj državi nikad ne moramo bojati, moramo im pružiti priliku da aktivno sudjeluju. Oni imaju pravo griješiti. Tko ima pravo više griješiti od mladih? Oni imaju pravo pogreški. Koliko pogrešaka mi radimo? I jednostavno bilo koja rasprava, bilo kakav stav da Savjeti mladih ne trebaju, da im treba onemogućiti nešto, nije dobra poruka i neće dati dobre rezultate. Obrnuto, ovaj zakon definitivno poboljšava neke stvari, daje malo veće mogućnosti. Za mene osobno, u principu ništa, za mene osobno i za Savjet mladih grada Križevaca, ustvari nam reducira ono što smo do sada radili, Savjet mladih kod mene funkcionira na način da su pozivani na svaki kolegij gradonačelnika koji je javan zbog medija, da su pozivani na svako Gradsko vijeće i ne samo da je pozivan predsjednik Savjeta, nego su pozivani svi članovi Savjeta mladih. Jedan dobar dio njih se i odazvao i to dobro funkcionira. Ono što mene još, recimo malo smeta u ovom prijedlogu zakona je ograničavanje mladih. Koja je to tema koja mlade ne interesira? Da li mlade interesira da se izgradi biciklistička staza ili pročistač za zaštitu okoliša ili možda da se izgradi nova škola ili knjižnica ili, ne znam, neki drugi sadržaj, da se razvija sport, da se razvija kultura? To su sve teme koje, ja ne mogu jednostavno razlučiti koja je to tema koja mlade ne interesira, koja je to tema koja nije za mlade? Zato mislim da ne treba to ograničavati jer onda nam se pojavljuje naravno mogućnost da, ajde budimo realni i takvih situacija ima pa i statistički podaci koji su ovdje iznošeni, koji su navedeni govore o tome da nije to baš svugdje isto i da ima naravno velikih problema i da naravno se onda otvara mogućnost da se negdje mladi marginaliziraju, da im se opet ne dostavljaju materijali, da ih se ne poziva na tijela predstavnička ili neka druga, nego da na neki način oni su samo pro forme i samo po onom dijelu zakonskom, ako će baš čelnik morati nešto napraviti, onda će im to napraviti. Ono s čime se ja nikako ne mogu složiti i zato sam dao takav amandman, ne mogu se složiti da na mladima vježbamo štednju koja u principu nije štednja i tu se sa kolegom, evo slažem, apsolutno. Dakle, predstavnička tijela imaju ili nemaju neke svoje naknade za rad i svojih vijećnika, naravno i raznoraznih radnih tijela i svi oni imaju pravo dobiti neku naknadu ako je tako donijeta odluka u lokalnoj samoupravi, a mi ovdje zakonom onemogućujemo mladima da oni isto to participiraju. Ja vas stvarno molim kao predlagače da razmotrite to, nemojmo na taj način slati poruku mladima, nije dobra, diskriminira. Ma ne idu oni za, možda kakvih 150 kuna, negdje dnevnica naknade koju će dobiti, ne idu oni zbog toga, ali na neki način im to daje značaj, daje im važnost, daje im i jedan simboličan prikaz da oni vrijede, da oni nisu ništa manje vrijedni od nekog drugog radnog tijela pa u krajnjem slučaju od vijećnika Gradskog ili Općinskog vijeća. To su također vijećnici i dobro je da ima mladih u vijećima i skupštinama, dobro je da ih ima svugdje, treba ih puštat, treba im omogućavati, ali moramo im i ovdje pokazati da oni, dakle mogu sudjelovati, da su ravnopravni u tom dijelu pa čak i u ovom nekom formalnom obliku. Ako ima slučajeva da lokalna samouprava nema naknada za rad svojih predstavničkih tijela pa neće imati tamo ni Savjet mladih, bit će izjednačeni, ali nije dobro da se dogodi da lokalna samouprava, ne znam, ima par stotina kuna za neku sjednicu, a da mladi zakonom praktički nemaju mogućnost dobiti čak niti 10 kuna, nije u redu. I ja stvarno molim da razmotrite to i da brišete taj stavak jer jednostavno on nije dobar prema mladima, diskriminirajući je u svakom slučaju. Ono što je također meni od mladih sugerirano da se u ovom članku 13., znači doda nova alineja, da se za pripremu i provođenje projekata u suradnji s lokalnim, regionalnim i nacionalnim međunarodnim organizacijama mladih kojima je cilj unapređivanje položaja mladih. Slažem se sa obrazloženjem koje je dato ovdje prije, znam da da je uvijek dobro da imaju partnera, da imaju neku udrugu, nešto, ali to može stvoriti određene probleme jer u nekom trenutku oni moraju na silu praktički naći partnera i onda im taj partner kao udruga napravi nešto krivo i onda praktički pada cijeli projekt. Ima i tih slučajeva, ja sam isto nešto slično tome vidio. Tako da možda bi trebalo u nekom poboljšanju budućem malo to doraditi i omogućiti možda uz suglasnost lokalne samouprave, naravno koja mora ako treba neka financijska sredstva dati i onako biti potpisnik tog dijela i osigurati sredstva. Znači opet nisu oni sami ostavljeni kao Savjet mladih da nešto samoinicijativno donose i da eventualno stvaraju trošak. na ovaj način mi njima omogućujemo da oni aktivno sudjeluju i aktivno rade i tu su oni najjači u kranjem slučaju. Tu su oni najjači, to oni najviše mogu pružiti i dati, tu se osjećaju normalno i vrednijima i sami sa sobom su zadovoljni zato mislim da onemogućavanje tih stvari isto nije dobro, možda je nekoliko primjera bilo loših pa sada zbog toga trebaju stradati oni koji su imali dobre primjere što nije naravno uredu jel oni koji nisu uspjeli koji su to možda loše napravili trebalo onemogućiti da tako nešto rade i sankcionirati ali uvijek će biti grešaka. Ali one koji su to dobro radili da se njima omogući da to ide da ustvari svi teže k tome da se na taj način radi da na taj način savjeti mladih funkcioniraju. Evo to je u nekoliko riječi samo o savjetima mladih. Kažem ovo su amandmani koji su pisali oni, ima dobrih primjera bilo je ih je ovdje iznijeti, evo od nekih mojih kolega šerifa koji su to jako dobro iznijeli i jednostavno možda na takvim dobrim primjerima treba graditi i buduće neke izmjene i dopune zakona koje će ići u prilog poboljšanju statusa mladih u našem društvu i pripremi mladih da sutra preuzmu odgovorne uloge. Hvala. Hvala. Imamo dvije replike. Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Hrg vi ste rekli da postoje sredine i postoje primjeri iz prakse gdje se mladi ne da se nisu pozivali nego da im je ograničavan pristup gradskim gradskim i općinskim vijećima i odnosno općenito radu gradske uprave. Ja bih vas samo htio nadopuniti u tom dijelu, pa normalno da formiranje savjeta i općenito rad savjeta najviše ovisi o čelniku jedinice lokalne samouprave, mislim to moramo svi svjesno reći. Ako je njemu interes da ima savjet mladih i da taj savjet mladih radi kako treba onda će ga biti i onda će on raditi. ako mu nije interes onda će on i opstruirati njegovo osnivanje i napraviti sve da on ne profunkcionira. Imamo primjera raznih u Hrvatskoj, imamo primjera gdje su čelnici stvarno shvatili mlade kao partnere, gdje s njima surađuju, gdje prihvaćaju njihove prijedloge i inicijative, a imamo i ovih loših primjera gdje ih se onemogućava u njihovom radu. O temama mladih, ja nisam vidio ovdje u zakonu nigdje da su baš negdje ograničeno, a ovo ste u pravu sve teme o kojima se raspravlja bilo što se tiče mladih i prostorni planovi se tiču mladih i razvojne strategije, sve je pitanje mladih jer u biti budućnost ovisi o mladima i budućnost se tiče mladih, tako da ne postoji tema u društvu koja nije tema koja se tiče mladih tako da mislim da će savjeti moći raspravljati gotovo o svemu. Oko naknada se slažemo i još jedna samo kratka konstatacija na ono prvo vaše na početku, drago mi je da je vama kao predsjedniku jedne parlamentarne stranke uzor Forum mladih SDP-a Hrvatske i da pratite i naše propise i sve to skupa i ja vam stvarno želim da kroz jedno desetak godina i mladi HSS-a budu na nivou Foruma mladih SDP-a. Hvala vam lijepo.

gdje je prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih. Da, ali zašto bi to trebalo biti. Pa može o svemu biti što se tiče toga. Normalno da ima loših primjera, uvijek će i biti što smo obadva zaključili. A ovo što se tiče dobrih primjera, ja sam uvijek za to da svaki dobar primjer apsolutno upotrijebimo ako je to moguće.

nisu udruge mladih, ne mogu obavljati poslove udruga mladih niti bi bilo dobro da to rade. Ona su savjetodavna tijela u procesima donošenja odluke. Dakle savjet mladih ne može napraviti projekt o ne znam nečemu što bi radila udruga, ali ima pravo utjecati i njegovo je da tijelo formalno jedinice lokalne samouprave ovdje konkretno ili regionalne donese odluku kojom umanjuje potrebu za samim projektom. Dakle njihov je cilj sudjelovanje u donošenju odluka. I a propos amandmana 2 naveli ste da bi trebalo provoditi projekte i kao argumente koristite programe Erazmus plus to je ovaj novi program EU za obrazovanje mladih odnosno aktivnost 3. Prema propozicijama i Erazmus plusa u ključne aktivnosti 3 savjeti mladih se uopće ne mogu prijaviti kao nositelji tog projekta. Po propozicijama Erazmus plusa to sve mogu biti nevladine udruge, nacionalno vijeće mladih i javna tijela lokalnih vlasti. dakle može se prijaviti na općinsko vijeće, općina, grad ali ne savjet mladih. Dakle argumentacija vam naprosto ne stoji iz propozicija Erazmus plusa kao takvoga. Zahvaljujem. Branko (HSS)** Pa ja sam vam rekao uvodno da su ove amandmane pisali mladi, znači članovi savjeta mladih. I oni meni kažu da je upravo tu problem da oni kao javno tijelo se ne mogu javiti naravno uz suradnju lokalne samouprave. Pa o.k. a zato im možemo omogućiti da budu na neki način, zato oni to i predlažu. A o tome da savjeti mladih nisu udruge mladih, pa ja vam to stvarno jako dobro znam, budite uvjereni stvarno to znam. Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom. Alen Prelec. Izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani pomoćniče ministrice, kolegice i kolege. Naime, postojeći zakon iz 2007.godine nije detaljno odredio prava, obveze i svrhu postojanja savjeta mladih, ali njihovu ulogu u životu i radu lokalne zajednice. Postoji veliki broj manjkavih ili nedorečenih odredbi koje su u praksi bile prepuštene različitim pa i lošim tumačenjima. Primjer je tko su ovlašteni predlagači sada je to riješeno. Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno Statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade. To su učenička vijeća, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka, sindikalni ili strukovne organizacije u RH i neformalne skupine mladih. Nedovoljno je jasan i manjkav postojeći zakon. Rezultirao je time da je samo 260 jedinica lokalne samouprave od njih 577 imalo imalo savjet mladih. Usuđujem se reći da je veliki broj i njih samo forme osnovao savjet mladih te isti nije zaživio kao osnova za osiguranje zastupljenosti mladih u procesu donošenja odluka koja se odnose na razini jedinica lokalne i područne samouprave. Naročito je to vidljivo u općinama gdje svega 33% općina ima savjet mladih. Dobra je inicijativa prema kojoj nekoliko jedinica lokalnih samouprava može osnovati zajednički savjet za mlade što će u početku sigurno riješiti problem inercije mladih u pojedinim lokalnim zajednicama, kao i da kandidate mogu predlagati neformalne skupine mladih, ali i politički pomaci koji u aktualnom zakonu nisu bili decidirano navedeni. Osim članova savjeta, novina je da se biraju i njihovi zamjenici što je dobro za aktivnost savjeta mladih. Novim Prijedlogom zakona o savjetima mladih bolje je definiran pojam, uloga i djelokrug rada savjeta mladih, postupak osnivanja i način izbora te jasnije definiranje ovlaštenih predlagatelja kandidata za članove i zamjenike članova savjeta mladih. Jasnije je definiran i odnos između savjeta mladih i jedinica lokalne i područne samouprave, djelokrug prava, dužnosti te mogućnost utjecaja na donošenje odluka. Predloženi zakon konkretno osigurava da savjeti mladih budu adekvatna savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, a s ciljem savjetovanja predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne samouprave o pitanjima od značaja za mlade, dostava poziva na sjednice općinskog vijeća i zapisnika, obvezni sastanci sa predsjednikom općinskog vijeća i načelnikom. Dobro je da nad provedbom ovog zakona nadzor vrši i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Time se bitno daje na značenju savjetu mladih. ja bih sad rekao malo i o problemima mladih koji, svi smo mi koji i vodimo jedinice lokalne samouprave, a vjerujem i svi zastupnici znamo da je to jedan od najvećih problema današnjice ustvari nezaposlenost. Kada gledamo da mlađi, oni do 29 godina imamo nezaposlenih 113 000 ili 32,8% mladih. Mene jasno zabrinjava i statistika unutar te brojke, a to je da 2,1% od njih je bez osnovne škole. Kad to govorimo, 2,8% mladih nije završilo osnovnu školu. Zar još ima takvih? 8,9% sa završenom osnovnom školom, 36,9% sa srednjom školom trogodišnjom, 35% sa srednjom školom četverogodišnjom i gimnazijom, prvi stup fakulteta 7,6% završen fakultet, magisterij, doktorat 9%. Ispada da su oni sa srednjim obrazovanjem ustvari najugroženiji što se tiče nezaposlenosti. Ono što u svakom slučaju mislim da je i problem mladih je, što se tiče same nezaposlenosti ja imam jedan pozitivni primjer, a mislim da i sadašnja politika mi donekle daje nadu za te mlade, to je politika stručnog osposobljavanja. U 2013. godini imamo trend 100,1% je rast u odnosu na 2012. godinu stručnog osposobljavanja mladih što je jasno nastavak onog trenda iz 2012. godine kad je bilo 82% više takvih zapošljavanja u odnosu na 2011. godine. Jasno da je to važno jer mladi bez radnog iskustva time stiču prvi uvjet svoje konkurentnosti što govori i podatak da 61% svih njih koji su bili na stručnom osposobljavanju je našlo zaposlenje unutar jedne godine. Još jedan zabrinjavajući podatak koji sam evo pokušao izvaditi sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova koji je jasno isto vezan uz mlade, mlade do 18 godina, to je kriminalitet. To su kaznena djela maloljetnika i djece u 2013. godini u ukupnom kriminalitetu sudjeluju sa 3%. 3% možda i nije puno, ali kad kažemo da je to 550 kaznenih djela djece i mladih do 18 godina što za 2013. godinu možemo reći da je dobar trend u odnosu na 2012. kad je bilo 949 kaznenih djela ili 4,5%. Podatke o tome koliko je postotak sudjelovalo mladih do 29 godina nemamo, ali nažalost mislim da je to jedan jako, jako veliki podatak. To su samo mali problemi sa kojim se suočavaju mladi u našim mjestima. Da bi se to promijenilo oni su se trebali aktivno uključiti u rad jedinicama lokalne samouprave. To jasno nije moguće i bez financijskog stava, a ja bih tu sad evo i spomenuo ovaj članak 22. gdje kaže jedinice lokalne odnosno područne samouprave osiguravaju financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih iz članka 19. stavka 1. ovog i stavka 3. ovog članka, kao i prostor za održavanje sjednica savjeta mladih sukladno ovom zakonu i odluci o osnivanju savjeta mladih. Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad. Bilo je tu polemike da li bi oni trebali biti plaćeni ili ne, kao i mnogi oni koji rade u povjerenstvima i u vijećima, međutim ja mislim da ima jasno razloga i za i protiv. Mislim da treba pokušati mladima usaditi osjećaj za dobrovoljni rad, za činiti dobro društvenoj zajednici što nažalost dobrovoljnog rada imamo sve manje i manje. Ali treba stimulirati, mislim da mlade treba stimulirati prije svega time da im se odobre financijske potpore za njihove aktivnosti. Jedan od dijelova ovog zakona je i da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, kao niti iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave. Naime, predloženim zakonom ne nameću se dodatne obveze jedinici lokalne samouprave, jasno što nas sve sigurno čelnike jedinica lokalne samouprave veseli, međutim bez sredstava nema dobrih akcija, bez novaca nema pomoći mladima. Ima još jedna stvar koju bih konkretno mogao mladi imati veći utjecaj na politiku ako to možemo u stvari zvati politiku je i biranje mladih u gradska i općinska vijeća. Mi znamo da danas većina ljudi u općinskim, gradskim vijećima su ljudi srednjih godina i stariji. Na žalost, mladi imaju sve manje i manje mjesta. Da li bi trebalo možda u Zakonu o lokalnoj samoupravi definirati kvotu kojom bi postotku mladi sudjelovali na listama, ali ne samo na listama nego konkretno i bili i izabrani. Mislim da je puno lakše i učinkovitije preventivno djelovati na mlade putem ovakvih savjeta, nego da kasnije radimo na saniranju posljedica svega onoga neželjenoga što se događa u društvu od vandalizma, alkohola, droge, općenito kriminala u kojem mladi na žalost u velikom postotku sudjeluju. I na kraju, mislim da mladi moraju imati veći uticaj na politiku u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike, Branko Hrg. lijepa. Kazali ste kolega da mlade treba stimulirati za dobrovoljni rad. Ma treba, ali ne samo mlade. Treba za dobrovoljni rad treba stimulirati sve. Mi bi vjerojatno trebali mladima dati primjer kako će dobrovoljno raditi. Ali ovdje se ne radi o ni stimulaciji za dobrovoljni rad, niti o plaćanju njihovog rada u savjetima. Ovdje se radi, dakle čisto o jednom uvažavanju mladih, uvažavanju njihovog angažmana, njihove aktivnosti. I ponavljam, svaka lokalna samouprava a to vi isto tako dobro znadete može donijeti bilo koju odluku o naknadama za svoje vijećnike i radna tijela. Jedino će se Savjetima mladih zakonom koji definira njihov rad i aktivnost to onemogućiti. Pa pustimo lokalnim samoupravama da one odluče u suradnji sa Savjetima mladih da li će oni biti priznati na taj način ili neće. Samo je u tome poanta priče. Međutim, kak' ćemo doći do toga to je pitanje. Ja mislim da i ono što sam rekao u izlaganju da mlade moramo učiti da dobrovoljni rad, pogotovo u početku njihovih nekakvih aktivnosti je dobro. Dobro treba ih stimulirati, ali ne novcem da im damo 100, 200 ili 300 kuna za rad u tom Savjetu mladih nego im dati sredstva s kojim će oni moći raspolagati za svoje akcije. Da li će to biti prevencija u borbi protiv droge, alkohola, da li će to biti da im omogućimo nekakav prostor koji će oni urediti ili bilo koje akcije koje će biti vezane uz jedinicu lokalne samouprave. Mislim da na taj način ih trebamo stimulirati, a što manje učiti da evo u samom početku sve ono što rade za to da budu plaćeni. Hvala. **Batinić, Milorad Kolega Prelec, neću o naknadama, moj stav je poznat. Ali vi ste spomenuli da na žalost većina članova gradskih i općinskih vijeća diljem Hrvatske su sve stariji i stariji ljudi. Kako gdje, kako gdje i ja moram spomenuti recimo kod nas u Primorsko-goranskoj županiji gotovo nema sredine, ni grada, ni općine, ni županije u kojoj nema članova gradskih i općinskih vijeća mlađih od 30 i to ne samo iz SDP-a da se ne bi razumjeli, nego iz svih stranaka. nego iz svih stranaka. Imamo i neke mlade čak i čelnike. A što se tiče kvota na listama propisanih zakonom, pa to je isto, to je dobar prijedlog možda za razmisliti. Zato što na žalost neke očito treba prisiljavati da stavljaju mlade ljude i svakako bi možda možda to bio nekakav poticaj. Ali mislim da je prvenstveno tu odgovornost na političkim strankama. Znači, mi smo u SDP-u, vi to kolega isto jako dobro znate još 2004. godine u našem Statutu propisali kvotu da na svim listama, na svim stranačkim tijelima mora bit najmanje 20% mlađih od 30 godina i to je rezultiralo upravo time da mi danas u Hrvatskoj iz redova SDP-a imamo niz gradskih i općinskih vijećnika kao što sam malo prije i rekao. Imamo nekoliko zastupnika. Današnja dva ministra u Vladi su potekla iz Foruma mladih. Evo tu je kolegica Lugarić koja je već 12 godina u Parlamentu, znači 2000. je bila iz redova Foruma mladih saborska zastupnica. Imamo sad sam se sjetio čak i članicu Europskog parlamenta iz redova SDP-a koja je mlađa od 30 godina što nema ni jedna stranka u Hrvatskoj. I to je upravo možda rezultat i to propisivanje kvota 2004. godine. Ali mislim da političke stranke moraju imati odgovornost prepoznavanja uloge mladih i što većeg njihovog zastupanja. A onda kad postane ta konkurencija onda bi se možda i drugi prisilili da tako postupaju. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor. **Prelec, Alen (SDP)** Samo da odgovorim vezano uz ove kvote, ali da ne bude ostalo na onome stavit ćemo kvote za liste i na tim listama budu naši mladi sedamnaesti ili na dnu liste, nikad ne ušli u općinska i gradska vijeća. Znači, ako već radimo kvote onda bi trebalo u kvotama točno definirati koliko ih mora ući u vijeće. Mi znamo da danas imamo liste u kojim mnogi, mnogi su pri dnu i nema nikakve koristi. Ali i samo jednu stvar da ne bi ispalo da moja općina, općina Brdovec nema mladih. Jasno da imamo mladih. Jednog imamo iz reda SDP-a i jednog iz reda HDZ-a HDZ-a i mislim da je to jedan pozitivan primjer i jako dobro, dobro surađuju i u Savjetu mladih i u Vijeću. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.